Uvažena predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, suština današnje rasprave je diskusija o budućem predsedniku i članovima Komisije za hartije od vrednosti. Ono što treba da bude cilj ne samo nas predstavnika većine u parlamentu, nego nadam se i naših kolega iz opozicionih partija da dođemo do onih kadrovskih rešenja koja su najbolja i najkvalifikovanija, koja mogu na najbolji mogući način da rukovode ovom jako važnom institucijom koja ima veoma važnu ulogu u razvoju ukupnog tržišta i tržišne ekonomije u Srbiji.Tržište kapitala, bankarsko tržište, tržište hartija od vrednosti je jako značajno i čuli smo diskusije prethodnih govornika koji su dobro konstatovali da situacija u toj oblasti, na tom planu nije dobra, da je sve manje i manje transakcija na tržištu hartija od vrednosti, ali da naravno uzročno posledično Komisija za hartije od vrednosti zbog toga ima sve manje i manje prihode koje u stvari ona inkasira tako što naplaćuje taksu upravo za takve transakcije na tržištu hartija od vrednosti od privrednih subjekata. Dakle, od kompanija koje vrše transakcije kupujući akcije, emitujući hartije od vrednosti, emitujući obveznice i na taj na taj način stičući imovinu, stiču dividendu, stiču kamatu ili stiču neki vid zarade.Pitanje tržišta hartija od vrednosti nije samo pitanje koje je važno za državu, nije pitanje koje je važno za privredne subjekte, za domaće i strane kompanije, za mogućnost privlačenja svežeg kapitala i razvoja biznisa ili mogućnost za dobru zaradu već je to i pitanje gde je veća edukacija i bolja edukacija treba da ide i ka samim građanima, dakle ka privatnim licima, ali neko je malopre govorio o tome i ka sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća. Razvijeno tržište hartija od vrednosti može da predstavlja jednu jako lepu mogućnost da, za razliku od visokih kamata koje nude komercijalne banke, investicione banke emitujući hartije od vrednosti može da se dođe do kapitala. Na taj način učini to da mnoge kompanije imaju proširenu reprodukciju, da prošire svoj biznis, da ga versifikuju i na taj način budu konkurentniji u odnosu na kompanije iz regiona i naravno kompanije koje mogu da budu konkurentni iz cele Evrope, ali i naravno na globalnom nivou.Ono za šta se Socijaldemokratska partija Srbije zalaže već nekoliko godina to je da pokušamo na svaki način da razvijemo tržište i mogu slobodno da kažem u ime poslaničke grupe da smo mi te ideje velikog upliva države i državnog intervencionizma koji su ovde neke kolege zagovarale u smislu same metodologije i pristupa razvoja ekonomije i biznisa u našoj državi. Smatramo da ovo tržište treba da bude razvijeno kako bankarsko finansijsko ali i svako tržište nekretnina. U svakom slučaju to je jako bitno kako bi naša preduzeća mogla da budu konkurentnija i kako bi kapital u ovoj zemlji mogao brže da funkcioniše po naravno mnogo, mnogo nižoj ceni koja je to danas, koje nude komercijalne ili investicione banke za predstavnike biznisa.Mi smo u više navrata u ovom cenjenom domu govorili o tome da treba doneti nove zakone, odnosno zakonsku regulativu koja bi demotivisala rentijere, koja bi demotivisala one koji dolaze i stiču novi kapital putem izdavanja nekretnina i rentijerstva. Taj segment, slobodno mogu da kažem naše ekonomije jako je razvijen i on je prepoznat po tome što se u tom domenu i u toj oblasti ljudi koji se bave rentijerstvom u velikoj većini slučajeva izbegavaju plaćanje poreza.S druge strane tezaurisani kapital koji može da bude investiran u nove projekte, u nove inicijative u novi biznis, on ide u kupovinu nekretnina. Dakle, i ne ide u proizvodnju, ne ide u poslove i otvaranje novih kompanija koje mogu da dovedu do konkurentnosti i do otvaranja novih radnih mesta, što je našoj zemlji naravno najpotrebnije.Ono što je karakteristika našeg tržišta hartija od vrednosti je da, recimo, strani investitori učestvuju u 31% u samoj trgovini hartijama od vrednosti, a učešće u kupovini hartija od vrednosti je 25%. Ova činjenica dovoljno govori o tome koliko su u stvari dobri, kvalitetni strani investitori važni za razvoj ekonomije naše zemlje i da nam je potrebno još veće i još agresivnije privlačenje onih stranih investitora koji u stvari i na ovaj način razvijajući i uticajući pozitivno na razvoj tržišta od hartija od vrednosti imaju taj tzv. prelivajući karakter.To je da oni donose nove tehnologije, nove metode i modele upravljanja i naravno kreiraju radna mesta i mogućnosti za zapošljavanje onih koji su najobrazovaniji, najkvalitetniji na tržištu i koji imaju najbolje kvalifikacije.Isto tako istakao bih i da tako istakao bih i da će SDPS u svakom slučaju podržati sve ono što će uticati na jačanje institucija, pogotovo na jačanje institucija u domenu jačanja kapaciteta ljudskih resursa u njima.Kao neko ko je zamenik člana Odbora za finansije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava u trećem mandatu, mogu i da posvedočim da smo u više navrata razmatrajući izveštaje same Komisije za hartije od vrednosti apelovali, razgovarali sa tadašnjim menadžmentom, odnosno predstavnicima Komisije u okviru i domenu unapređenja njihovog rada, pokušali da kao parlament i članovi nadležnog odbora utičemo maksimalno na to da se poveća efikasnost, da se njihova edukativna funkcija pojača i unapredi. Nažalost, to nije urodilo plodom.Čak smo u nekoliko navrata odbijali njihove izveštaje. Dakle, izveštaj za 2011, izveštaj za 2012. godinu. Na kraju je to kulminiralo jako lošim međuljudskim odnosima u samoj Komisiji za hartije od vrednosti, što je neminovno dovelo do toga da Komisija za hartije od vrednosti ne daje prave rezultate i one rezultate koje ova država, ali i građani treba da očekuju od nje, a to je ne kako su ovde rekli da utiče na investicije, ne da zapošljava, jer to nije delokrug rada Komisije za hartije hartije od vrednosti, ali da bude jedan ozbiljan deo sistema institucijalnog okvira u Republici Srbiji, koji će da unapredi tržište, koji će da unapredi funkcionisanje tržišta.Svi smo svesni toga da bez dobro razvijenog tržišta hartije od vrednosti ne možemo imati onu tržišnu ekonomiju u punom kapacitetu za koju se mi kao deo vladajuće većine, odnosno vladajuća većina, Vlada Republike Srbije i te kako zalažu, i što je ste „kondiciju sinekvanom“ politike naše u naredne tri i po godine, a to je permanentni rad na jačanju poslovnog ambijenta, na jačanju institucija koje tome mogu da doprinesu, znači, govorim o državnim institucijama i jačanju mogućnosti da u našu zemlju privučemo najbolje investitore iz regiona, Evrope, ali i celog sveta, što nam za sada uspeva, i nadam se da ćemo puno, puno uspeha imati i u narednom periodu tokom trajanja i funkcionisanja ove parlamentarne većine i Vlade Republike Srbije.Nije nam teško, i ono što jeste prioritet je da privučemo investitore kada su pitanju naši tradicionalni partneri iz EU i to je nepobitno jasan i glavni cilj Vlade Republike Srbije, a to je da Srbija postane punopravni član EU. Ali, naravno, veoma smo zainteresovani za širenje dobrih ekonomskih odnosa i privlačenje investicija, ali izvoz domaćih kompanija u SAD, u Rusku Federaciju, Narodnu Republiku Kinu, sa kojima radimo velike infrastrukturne projekte i koja je prepoznala Srbiju kao svojevrstan ekonomski hab, odnosno most ekonomski ka zemljama EU.Moram da napomenem da se otvaraju nova vrata, da se otvara novi prostor. Premijer je, koliko znam sinoć doputovao iz Kazahstana. Dakle, radi se na tome da Srbija otvori vrata ekonomske saradnje u svakoj zemlji koja može ima kapacitet i želi da investira ovde, da ostvaruje profit pod najboljim mogućim uslovima, naravno u interesu naše zemlje i ono što je nama u većini najbitnije ovde, u interesu građana Republike Srbije, njihovih porodica, novog zapošljavanja, boljeg i dobrog života i stvaranju jedne moderne zemlje koja ima međunarodni kredibilitet i koja predstavlja jednu zemlju u koju je zadovoljstvo ulagati, u kojoj je zadovoljstvo živeti i kojoj će naravno, mladi ljudi ostajati, zapošljavati se, pokretati svoje poslove, dakle, Srbiju u kojoj će privatna inicijativa cvetati i gde će naravno institucije raditi sve jače i sve bolje svoj posao zarad boljitka života građana naše zemlje. Hvala. **Maja Gojković** Hvala vama.Zoran Živković, neka se pripremi Marko Đurišić. I ovaj izbor nove Komisije za hartije od vrednosti je metafora vlasti koja je ovde prisutna poslednje četiri godine.Šta smo sve čuli na današnji dan o tome kako se došlo do kandidata, kada je istekao mandat prethodne komisije, možemo da vidimo da je to nastavak uništavanja institucija.Bez institucija, kao što znate svi, nema razvoja nijedne zemlje i možemo da se busamo u grudi koliko god hoćemo i da se lažemo da smo prvi u nečemu u regionu, na svetu, u istoriji, bilo gde, ali to naprosto nije tačno.Jedan govornik od prepodne reče mrtav hladan – naterao sam prethodnog predsednika komisije da podnese ostavku. Po kom to članu zakona naterati nekoga da podnese ostavku? Pa smo onda čuli da je mandat ove komisije istekao 14. jula ove godine, a a onda se iznenađujemo jer eto nova Vlada je formirana tek posle toga. Prethodna Vlada je bila ista kao i ova, sa malim nekim personalnim razlikama, ali ista vlast je bila.Kako ste dopustili da dođe do isteka mandata? Znali ste kada su izbori. Trebalo je da to bude rešeno pre nego što se upadne u taj vakum koji inače nije trebalo da postoji pošto je pobeda na izborima, kažete, bila briljantna. Mogla je da se formira posle 15 dana i da se ne upadne u kašnjenje sa mandatom.Kandidat. Čovek je koliko vidim doktor nauka, profesor. Sve je to lepo, ali ne odgovara uslovima konkursa. Pokušaj da se to zamuti time što je on izučavao negde kanadski model trgovine hartijama od vrednosti, to je mnogo lepa stvar, ali to nema veze sa uslovima koje mora da ispunjava i koji pišu u samom obrazloženju.Dobili smo još jedan pikantni detalj kako je čovek izabran – tako što je šefica Skupštinskog odbora za finansije došapnula šefu poslaničke grupe vladajuće partije da je ipak ovaj bolji od onog ko je do tada slovio da bude kandidat za predsednika. Tako se bira predsednik Komisije za promet hartije od vrednosti? Žao mi je, tako se ne bira ni predsednik odeljenskog odbora, niti udruženja svesrpskog semenkara i kokičara, a kamoli nešto ovako važno.Bajka važno.Bajka o tome da nam ide fenomenalno, boli nas, sramota nas je, onako, teško nam je koliko nam dobro ide je deo te iste metafore. Bajke o tome da je u Srbiji sve u redu.Hajde da vidimo šta kaže statistika Beogradske berze koja ima neke veze verovatno sa hartijama od vrednosti i stanjem u srpskoj ekonomiji. Godine 2002. promet na toj berzi je bio milijarda i 700 miliona evra, 2003. godine je milijarda i 400 miliona evra.

je negde oko 230 miliona evra, što je šest do sedam puta manje nego što je to bilo 2002. i 2003. godine. To je stanje u našoj ekonomiji.Još jedno malo podsećanje, u to vreme je evro koštao 66,2 dinara, a danas košta 123 Tada je bilo zaposleno 150 hiljada radnika više nego danas i to je realno stanje ekonomije. Naravno da je važno da dobijemo izveštaj o radu komisije, a ne da naslućujemo šta se to dešavalo, zašto je smenjen prethodni predsednik komisije. Bila je neka priča da je voleo da putuje po Maldivima i drugim nama dalekim, ali prijateljskim zemljama pa da je to razlog. Da li je to razlog? Ako je to razlog, ako je nenamenski trošio novac, zašto je ponovo član?Hajde da postanemo malo ozbiljniji i da vidimo da li možemo da uradimo jednom nešto sa tom ogromnom većinom koju vlast ima u ovom parlamentu, a to je da počnete da da poštujete institucije, da možete da dobacujete koliko god hoćete laži, ali to neće promeniti ono što vi suštinski radite, a to je da uništavate ovu zemlju svojim neistinama ili što bi neki, koji nemaju taj nivo tolerancije koju imam ja, rekli bezočnim lažima na najnapredniji način u modernoj srpskoj istoriji, a i na celom svetu. Hvala vam. Zahvaljujem.Današnja sednica skoro u celini i sa onim što smo razmenjivali, kao reči i rečenice, tokom rasprave i ono što su neki poslanici, na nezamisliv način razmenjivali, na drugom delu javne scene, javnog dijaloga, pokazuje jednu veliku istinu, kao praksu u ilustraciji - svojim si mislima gospodar, svojim si rečima sluga. Ima sada priličan broj ljudi koji nisu dobro promislili pre nego što su nešto izgovorili i sada ćete reči vladati njima i oni će služiti tim rečima.Prva ilustracija - u razmeni replika ovde je rečeno, čitam iz stenograma, na repliku bivši predsednik Odbora za finansije izgovara: „Druga stvar, nije tačno da neki članovi komisije nisu promenjeni. Ja sam kao tadašnji predsednik Odbora za finansije naterao tadašnjeg predsednika Komisije da podnese ostavku i još jednog člana“. Kako ste ga naterali? Prste u šrafštok, Prste u šrafštok, razvući ću te po naslovnicama tabloida, tišina tamo, kako je predsednik Odbora za finansije Narodne skupštine, narodni poslanik, naterao predsednika Komisije i još jednog člana da podnese ostavku?Poznavajući kolegu Arsića, ta ilustracija za ono - svojim si mislima gospodar, a svojim si rečima sluga, šta god da je mislio ovo je izgovoreno. Poznavajući kolegu Arsića, znam da je jedan od među poslednjima koji bi i zloupotrebljavao ono što su pravila kada su u pitanju institucija, ali ovo je izgovoreno. Predsednik Odbora je izgovorio – ja sam ga naterao da podnese ostavku i još jednog člana. To je paradigma vladajuće većine. Dajte mi pravo da svaki put, na svakom mestu citiram šta je vladajuća koalicija kao neko ko ne razume ama baš ništa kada je u pitanju odnos Narodne skupštine i regulatornog tela. Ko ste vi da naterate nekoga da podnese ostavku? Na šta to liči? I da se to javno izgovori?Kada nije moglo sa, sada ja imam pravo i namerno to radim, kolega Arsić će razumeti, šta je, Dejan Šoškić nije mogao biti nateran? Nema brige, menjaćemo zakon. Dokle? Kako? I onda ćemo da govorimo o evropskim integracijama, govorićemo o vladavini prava kada ustane poslanik i kaže – ja sam ga naterao da da ostavku, neće on meni tu da sedi u mandatu koliko se njemu sviđa, ima on da sluša.To tako ne biva. To su reči koje sada gospodare vama. Meni je žao što je te reči nepromišljeno izgovorio kolega Arsić, jer je, ponavljam, među poslednjima koji ne razume o čemu se radi kada su u pitanju obaveze i prava narodnih poslanika i obaveze i prava regulatornih tela koje je zakonom osnovala ova Skupština. Ovakve reči daju nam svima za pravo i da ih izvrćemo, ovakve reči bude strah da ovde nikome nije stalo ni do čega drugog, osim do ruganja vladavini prava.Sada prava.Sada idemo na drugi set reči koje je izgovorio kandidat za predsednika i čitam ih iz stenograma sednice na kojoj je predstavljao svoj program. Ostalo je do sada ne odgovoreno ima li kandidat pet godina iskustva u poslovima hartije od vrednosti ili nema. Odgovor na to ne može biti opisan, odgovor je – ima, i onda je u redu, ili je odgovor – nema, i onda dolazimo u situaciju da će na kraju ove rasprave cela vladajuća većina biti naterana da glasa za čoveka koji ne ispunjava uslove da bude predsednik Komisije za hartije od vrednosti. Zašto? Čemu? Nepotrebno, potpuno nepotrebno.Ako jednom i bilo kako pretpostavite samovolju napisanim pravilima, to nema kraja. To se ne završava na onima koji vam se ne sviđaju, to je beskonačna spirala zla koja razara društveno tkivo, razara institucije, razara sve ono za čega smo, kada dobro promislimo i kada ne izlete rečenice, sasvim sigurno, svi mi ovde skloni da radimo za to i da gradimo pravila, vladavinu prava da bude kako je napisano, da ne bude samovolja, da ne bude – naterao sam ga da da ostavku.Šta kaže kandidat, za koga nismo čuli, ima li ili nema pet godina iskustva. Dakle, stenogram gde je predstavljao svoj program.

ali definisanje, to stalno treba da prati Komisiju i da da neki novi smer, a mislim da promena mora da bude suštinska i ozbiljna“.Citiram dalje, ne izvlačim iz konteksta, citiram pasus po pasus, koliko god bilo teško iz reči koje je izgovorio kandidat Dedeić na sednici Odbora, predstavljajući ono što se zove program kandidata. Dalje citiram, kandidat kaže: „Drugi princip je da je reč o tehničkim stvarima, znači nikakvog uplitanja prevelikog. Naravno, svi ostali državni organi, uprkos našoj zavisnosti, ako budu radili svoj posao kako treba, doprineće i kvalitetu našeg rada“. tehnički karakter regulative, kandidat za predsednika Komisije za hartije od vrednosti.„Kompletno govoreći“, citiram: „ta promena mora da se odigra na tri nivoa. Prvi nivo je unutar kuće, gde mora da bude savršena organizacija, drugi nivo je na nivou tržišta, gde mora da se uspostavi idealna saradnja sa učesnicima tržišta, kasnije ću razraditi možda kako bi to operativno izgledalo, i, konačno, na tom međunarodnom nivou, gde moramo da skrenemo pažnju na sebe da smo ozbiljno tržište i da smo ozbiljan partner i da smo ozbiljna Komisija“.Dalje, u svom programu kandidat Dedeić kaže: „Zatim, izlazak iz kuće, tako spreman, bar u ideološkom smislu, znači razgovor sa ljudima koji su na prvoj liniji tržišta. Svi učesnici su dobrodošli da kažu svoje kritike, šta to u regulativi pravi problem, šta smo imali dobru nameru, a nije dobro, šta to u nadzoru nije dobro, gde je tu možda korupcija, javašluk, šta god. naravno, ne možemo mi da napravimo čudo, ali možemo da budemo čuvar pravila igre, da obezbedimo zaštitu investitoru, da obezbedimo fer utakmicu i atraktivno tržište i, u krajnjoj liniji, da budemo neko ko dobro čuva od sistemskog rizika na tržištu“.Dalje, kandidat za predsednika hartije od vrednosti, Dedeić kaže: „Sekretar Komisije u ovo momentu, kako sam ja video u onim unutrašnjim aktima, je nekako bezlična osoba. Sekretar treba da bude jako važna figura. On je i u korporativnom upravljanju jako značajna figura. On mora da bude čuvar, zaštitnik zakonitosti unutar Komisije, usklađenost postupanja, veze između segmenata itd. Mislim da on zaslužuje ozbiljniju poziciju. Osim toga, i nasleđuje sve, da ostane on i kada se mi menjamo, da on bude taj koji je glas tog nekog kontinuiteta“.Ove tri rečenice, čak i da ima pet godina radnog iskustva na poslovima hartija od vrednosti, da ima 10, ovih nekoliko rečenica je dovoljno da svi poslanici, članovi Odbora za budžet i finansije, kažu – hvala vam gospodine što ste iskoristili svoje vreme i što ste bili sa nama, u ovim rečenicama on pokazuje da niti je pročitao i jedan od zakona koji definišu položaj Komisije hartije od vrednosti, niti zna šta je nadležnost sekretara i, što je najgore od svega, niti zna šta je njegova nadležnost.Dalje, citiram kandidat za predsednika Komisije za hartije od vrednosti Dedeić kaže sledeće – „odnosi s javnošću“, evo, negativno u javnosti, katastrofa,

Nije to dobro, nije strašno, ali nije dobro kad ne nađemo pravu informaciju. Tu dakle, prisustvo medijima, organizovanje nekih krupnih događaja, svi ovi regulatori po Evropi jednom godišnje organizuju neki izuzetno krupan događaj, akademsku javnost, svi su tu i imaju šta da kažu, ako ih saslušamo, možemo da napravimo korak napred. Dakle, različiti oblici, da ne govorim sa svima – tribine, radionice itd. Takođe, uneo bih neke elemente, pošto sam dugo godina bio zadužen za taj kvalitet procesa unutar Beogradske bankarske akademije, tu samoevaluaciju, mislim da je ona jako važna. Odeljenje kada sebe proceni, a kada ukrstimo te informacije, znate, sve je na čoveku. Kad on vodi odeljenje i kada uradi dobro samoevaluaciju i kad je odgovoran za to i kada je uvažen, mislim da svaki problem dođe do ljudi.“Dakle, ako je neko od članova propustio da mu se zahvali pre nego što je govorio o tome da je sekretar nekakva bezlična osoba, ovo je bio poslednji momenat da mu se zahvalimo na prisustvu na Odboru i da ga podsetimo da je bio u obavezi da pročita zakone koji definišu nadležnost Komisije hartija od vrednosti.Kandidat ima, to je poslednji citat koji ću podeliti sa vama, ideju o tome da Komisija hartija od vrednosti treba da bude obrazovana po korporativnom upravljanju, jer kaže, citiram: „korporativno upravljanje je jedan od stubova tržišta kapitala, isto sertifikovani za to, svetske privrede su se na tome okliznule itd. Znači, neke ideje da ima prostora da kroz to skrenemo pažnju, ne kroz neku praznu promociju. Dakle, mislim da finansijskih direktora fali na tržištu ozbiljnih i da je tu prostor za neku edukaciju kako to rade slična tela, naravno, u saradnji.“Nadam se da do ovog odeljka i ovih rečenica nikad i nije trebalo da dođe. Šta u stvari radi Komisija za hartije od vrednosti? Komisija za hartije od vrednosti, simbolički, dakle, kao početak formirana je još 1990. godine, jedna je od prvih zametaka novog vremena u Srbiji, kao poruke da da će biti izgradnja tržišne privrede, da će biti izgradnja regulacije i da će biti reformi koje omogućavaju sve ono za čega se danas zalažemo u demokratskom sistemu.Komisija sistemu.Komisija za hartije od vrednosti promenila je do sada šest sastava, uključujući onaj gde je predsednik Komisije nateran da da ostavku i još jedan član i ona ima pet članova, uključujući predsednika Komisije. NJih bira i razrešava Narodna skupština Republike Srbije, na predlog nadležnog radnog tela za poslove finansija Narodne skupštine.Komisiju predstavlja predsednik. Za svoj rad komisija odgovara Narodnoj skupštini i dužna je da podnosi godišnji izveštaj Narodnoj skupštini Republike Srbije u roku od četiri meseca od završetka poslovne godine. Ako pogledate internet stranicu Komisije za hartije od vrednosti, naći ćete izveštaj za 2015. godinu. Međutim, zbog manjkavosti u proceduri našeg Poslovnika, nismo imali raspravu o tom izveštaju ni na Odboru ni u plenumu.Slušajući zaključak, današnju raspravu, mogu samo da ponovim – današnja rasprava je prepuna samo ilustracija, „mislima si svojim gospodar, rečima si sluga“. Na moju veliku žalost, preveliki broj narodnih poslanika će od ove rasprave služiti svojim nepromišljenim rečima, koje nisu ništa drugo nego zajednička šteta, bez obzira da li su motivisani karakterom verbalnog nasilnika upućene jednom poslaniku ili karakterom nekog ko predstavlja instituciju upućena poruka ovom predsedniku koji se bira i koga ćete vi izglasati, uprkos rečenicama koje je podelio sa vama u svom obraćanju Odboru, jer mora da zna može on da bude nateran da da ostavku, kad se god kome ćefne da tako bude. Od toga ni koristi za vladajuću koaliciju, ni koristi za institucije, ni koristi za hartije od vrednosti, ni koristi za ono za šta se svi na rečima jednako zalažemo, a to je za tržište hartija od vrednosti koje će napredovati, rasti i biti najbolje u regionu. Nikakve koristi od samovolje niti je bilo, niti će biti, niti biti može, a šteta je uvek zajednička. Zato mi je jako žao što sam morala da citiram reči kandidata koji ne zaslužuje da se obrati Odboru u bilo kom stavu i po bilo kom osnovu, a ne bude izabran za koji dan za predsednika Komisije za hartije od vrednosti. Ali, nateraćemo ga lako, to je druga poruka i zajednička štetna poruka ove sednice. Hvala vam. **Maja Ima jedna narodna poslovica koja kaže: „Kome snaga leži topuzu, tragovi mu smrde nečovještvom“. I još neko nešto kaže o podnošenju ostavke, ko je koga naterao, iz političke stranke koja je smenila 900 sudija i tužilaca, prvo, bez obrazloženja, a onda su obrazloženja pisali kopi-pejst, samo menjali ime. I oni pričaju kako je ko nekoga naterao.Zarad istine, prvo, nije usvojen izveštaj Komisije finansijski za 2012, 2013. i 2014. godinu i vi ne znate kako se ponašao gospodin tada aktuelni predsednik Komisije, kada je došao na Odbor za finansije, kada je svima nama rekao, ja tada nisam bio predsednik, kako mi ništa ne znamo i ko smo mi da ispitujemo njegov izveštaj. Tada je vaš poslanik u sledećem sazivu Borko Stefanović, šef poslaničkog kluba, tražio da ga smenim momentalno

on već troši novac, Zakonu o zaposlenima u organima državne uprave o određivanju koeficijenta i zarada. Dao sam rok od šest meseci. Nije urađeno. Bila je fer ponuda – ili će to da ide na plenum Skupštine da o tome raspravljamo ili da podnesete ostavku. Ne razumem zašto toliko branite tog gospodina. To je onaj koji je bio valjda, ne znam, na Maldivima.

postoji nijedna kleveta, laž, netrpeljivost upakovana u poruku Demokratskoj stranci koja može da sakrije činjenicu da je predsednik Odbora za finansije rekao: „Ja sam ga naterao da da ostavku, i njega i člana.

Ima li zakona koji obavezuje predsednika Odbora za budžet i finansije? Ima li zakona koji obavezuje predsednika Komisije za hartije od vrednosti? Ko ste vi da procenjujete da li je on ispunio vašu fer ponudu ili nije? Sva vrsta tog detinjastog na sigurno od rejting-efendija u mesidž boksu napravljeno, samo i napadaju. Ućutkaćemo mi njih, ako ne u Skupštini, onda na naslovnim stranama.Sve je to uzalud, apsolutno uzalud. Niste ni prvi ni poslednji koji misle da se klevetanjem Demokratske stranke može bilo šta dobro za državu učiniti, jer ne može. Ali, ovim što vi činite, nateranjem nekog da podnese ostavku je zajednička šteta moja i vaša. Ja ne znam ni kako se zove taj čovek. I nećete mi verovati, ja bih isto ovo izgovorila da je on najugledniji član Srpske napredne stranke, ja bih isto ovo izgovorila da je u pitanju vlada Srpske radikalne stranke, DSS-a, bilo koga, zato što za to mi sedimo u ovoj Skupštini. To je duboko nerazumevanje koje imamo. Udri ih i neka ćute.

za sve ove godine.Ali, da li zna cenjena koleginica, da je Odbor za finansije već pokrenuo postupak za razrešenje. Stavio je na dnevni red. Znači, većina članova Odbora, ne većina, bilo je jednoglasno i član DS tada, i predsednik vašeg Poslaničkog kluba je glasao za to. Borko Stefanović, imenom i prezimenom, vam kažem. Postojao je konsenzus u celom Odboru za finansije da se pokrene postupak za njegovo razrešenje pred Narodnom skupštinom.Tačno je da je trošio i isplaćivao enormne zarade zaposlenima suprotno Zakonu o zaposlenima u organima državne uprave. Da je krčmio tu najveću investiciju koju je imala Vlada DS i Borisa Tadića, Mirka Cvetkovića, tako što su „Maksi“ prodali. Živela je ta komisija, plaćala putovanja, uvećane zarade do 60% od te privatizacije. I vi hoćete da mi kažete da takve treba gajiti?! Ja mislim da ne.

čitavo ovo književno veče ili dan, svodi se na to da oni koji su vas stvorili, sad pokušavaju da vas kritikuju, a vi se ne date.Ali da se vratimo tački dnevnog reda. Što se tiče Komisije za hartije od vrednosti, nije ni malo lako budućim izabranim članovima, niti Komisiji, zato što predstoji pred njom jedan veliki, ogroman posao. I, u ovom trenutku nemojte da tumačite nikako drugačije nego dobronamerno od nas, srpskih radikala gotovo nemoguć posao kada je u pitanju Komisija.Komisija mora da vrati pre svega regularnost, a zatim poverenje. Regularnost u tržište kapitala, u berze, u

Pitić i naravno Dinkić, kako to kaže stara uzrečica, potpuno prilagodili tržište kapitala, pogotovu berzu, svojim ličnim potrebama i potrebama njima bliskih ljudi. Podsećanja radi, tada je iz kruga tajkuna najbliži bio Mišković, Beko, Đunić i ostali. Ne može čovek ni da se seti svih. Nije ništa dalje bila ni „Viktorija grup“, ali oni su koristili aktuelnu vladu, odnosno aktuelnu vlast kako bi stekli enormno bogatstvo.Setimo se samo kako i na koji način su procenjivane i određivane vrednosti akcija na berzama, kako su uopšte tretirane hartije od vrednosti i kako se s njima postupalo. Vrednost akcija bi trebala prostom logikom da proistekne iz odnosa potrebe i potražnje.

tajkuni, većinski vlasnici, tajkuni, miljenici tadašnjeg režima imali apsolutnu kontrolu u firmama koje su kupovali.Ovde se barata sa nekim proizvoljnim statističkim podacima, kako su berze u određenim periodima bolje ili lošije poslovale. Nikad te berze nisu poslovale niti funkcionisale u okvirima zakona i regularnosti, uvek je to bilo i te kako dozirano i prenaglašeno prisustvo vlasti ili pojedinaca koji su predstavljali vlast.Samo, primera radi, da ne zaboravimo, Božidar Đelić je došao da spava kod tetke na kauču, zahvaljujući, između ostalog, hartijama od vrednosti, manipulacijama, uslugama koje je činio, otišao je iz Srbije kao čovek koji poseduje, kako se procenjuje, 10 miliona gospodine Živkoviću milijardi, nego je miliona. Možda vi imate bolju informaciju, niste bili daleko od vatre, ne verujem da ste se pekli toliko kao oni. Nije vam to išlo od ruke, nije vam baš to, prva četiri razreda baš polazilo za rukom i nemojte da dobacujete, morate da poštujete neki red. **Maja Gojković** Poslaniče, ja ću ih opomenuti. Ne brinite ništa. Vi se usredsredite na temu.

i od republičkog nivoa vlasti i od pokrajinskog i od lokalnog budu na neki način garantovano zaštićene od države Srbije, da se sa njima ne manipuliše. Mi imamo primer da je prethodna vlast na lokalnom nivou i na pokrajinskom emitovala hartije od vrednosti kako bi pokrila najvećim delom postojeće dubioze u budžetima lokalne samouprave, odnosno pokrajinske Vlade.To je nešto što mora da vodi računa i ova komisija i svi oni koji su zaduženi za kontrolu hartija od vrednosti, da budu ispoštovana sva ekonomska pravila i ekonomske zakonitosti, a ne volja i politička želja trenutne vlasti gde bi eventualno moglo doći do zloupotrebe da se to prikaže kao nešto što je minus veliki prethodnoj vlasti na pokrajinskom i lokalnom nivou. To bi bilo loše za Srbiju. Te akcije moraju da imaju garanciju. Garancija je vrednost koja stoji iza tih akcija, a vrednost koja stoji je je upravo vrednost na lokalnom nivou, odnosno na pokrajinskom nivou. Ta vrednost je realna kada su emitovane ovakve hartije od vrednosti.Ono što ništa manje ne treba voditi računa, to je da vrednost onih hartija koje garantuju za imovinu koja je založna na Kosovu i Metohiji kao što je Trepča, kao što je deo Telekoma, mora da se ispoštuje i da se do kraja bukvalno bukvalno razjasni da li te hartije od vrednosti koje su emitovane od firmi koje su na Kosovu i Metohiji mogu da se upotrebe.Teško je poverovati u ovu priču koju je ispričao glavni čovek za Kosovo i Metohiju, a koji se, eto, zove Marko Đurić. Nešto mu je neubedljiva priča sa ovim Telekomom oko pozivnog broja, Bogami teško da poveruju i oni poverioci ili oni koji bi eventualno učestvovali u kupovini akcija. Kako on to objašnjava, sve ostalo Srbiji samo novi međunarodni broj 383 pripada Kosovu. Kako na to reaguju oni koji su zainteresovani da učestvuju u akciji kupovine hartija od vrednosti, to je pitanje.To se odnosi jednim delom na poverenje.

oni će na kraju krajeva pokazati da li su opravdane ove primedbe koje iznosi ovlašćeni predstavnik, a na nama je da pokušamo, kao i uvek iskreno, da ima pomognemo.Što se tiče samog kandidata za predsednika, ne treba tu pridavati puno značaja. Prvo, da bi čovek bio na ovako istaknutoj funkciji, osim onih opštih uslova, mora i da zadovoljava i neke moralne principe. Šta mi tu, drage kolege iz opozicije, baš onako teramo do perfekcije, pa na čelu centralne finansijske institucije Republike Srbije Narodne banke je osoba koja, bogami, dosta je diskutabilno kada je u pitanju moralnost. Samo da vas podsetim, guverner Narodne banke je nekada, pre nekoliko godina, ne tako davno kao što ja to možda naglašavam, ukrao mandat SRS. Znate kako ide kvalifikacija lopovluka? Lopov krade što mu je pri ruci. Teško je imati poverenje u takve ljude koji su u jednom trenutku, ukazala im se prilika da prisvoje ono što je tuđe, u ovom slučaju mandat, pa to prisvojili. Pitanje je kako će se uopšte završiti taj mandat i kako će ta karijera uopšte da se okonča.Tako da, ne treba posebno naglašavati to što je kandidat za predsednika, kako rekoše, bez obzira što ne ispunjava te elementarne osnovne uslove, ali on zadovoljava neku formu. On je čovek koji predaje na fakultetu, to je ta bankarska akademija, inače čuvena priznata u svetu i okolini, kako bi se to bolje moglo reći, a s druge strane, učestvuje na tom već čuvenom Univerzitetu Union koji fabrikuje sve intelektualce, intelektualne gromade, ne mali broj takvih gromada je

ali nema veze, zadovoljava se forma. Bitno je da budući kandidat za predsednika zadovoljava tu formu, predavao je i na tom Univerzitetu Union. I u Srbiji čim kažete tako ta zvučna imena tih univerziteta, fakulteta, odmah će vam običan čovek reći – isti je kao predsednik države, nešto je mutio, nešto je falsifikovao, nešto nije u redu sa tim.Što tim.Što se tiče ostalih kandidata, mi iz SRS uvek kada kritikujemo, kritikujemo dobronamerno. Da ne shvatite pogrešno, da mi imamo lično nešto protiv kandidata, nismo hteli ni kao članovi da prisustvujemo prilikom odabira ovih kandidata iz više razloga. Jedan razlog koji je vodeći, zbog čega nisu srpski radikali prisustvovali je sledeći. U vreme najveće anarhije socijalizma, to je taj tzv. samoupravni socijalizam, imali ste komisije koje su saslušavale i ocenjivale kandidate koji su polagali pripravnički, pa ste imali jedan apsurd da, recimo, magacioner, da se neko ne oseti prozvano ovde ko je te struke, ispituje diplomiranog pravnika, ekonomistu, inženjera o njegovoj stručnosti, o njegovom znanju. Ali, to je sve pokriveno sa samom činjenicom da je tadašnji samoupravni socijalizam obezbeđivao tako. Koliko znam i ubeđeni smo mi srpski radikali da posle smrti Tita, umro je i taj samoupravni socijalizam.Malo je neprimereno da magacioneri, pod znacima navoda, i dalje ispituju doktore, profesore, diplomirane pravnike. Imate slučaj gde čak jedan član Komisije, kolega, da ga ne imenujem, kaže kandidatu – ja se ne slažem s tobom, kao da je on protivkandidat pa i njega biraju. Pa, onda hoće da blista ili da ostavi utisak na nas članove Odbora Odbora za budžet i finansije i onda u stvari pokaže da je i on završio ili doktorirao ili se usavršio na tom Union Univerzitetu.Tako da, nije baš sigurno da su dobri kriterijumi kada se biraju pojedinci. Ne priliči, bez obzira što je nadležna Skupština, ipak to treba regulisati na sasvim drugačiji način. Sačuvati integritet i tih ljudi i tih kandidata, i da i mi poslanici koji smo članovi tih odbora nemamo nekih problema, ako ništa drugo bar onaj intelektualni deo tih odbora da ne nosi nekog, pod znacima navoda, na duši.Mi sprski radikali ćemo glasati protiv ovakvog sastava, jer imamo veliku rezervu i suzdržanost kada je u pitanju kompetentnost, kada je u pitanju stručnost, i kada je uopšte u pitanju dalje funkcionisanje ove Komisije, jer dosta toga se promenilo i u svetu, na svetskom nivou promenilo se kada su u pitanju i akcije i hartije od vrednosti. I vidite da je došlo do poremećaja i mora država da se umeša, ali ne na način da to čine pojedinci predstavljajući državu,

Hvala.Uvažena predsedavajuća, poštovane kolege, ovo nisu izbori ni za predsednika Srbije, ni za guvernera NBS. Ovde biramo predsednika i članove Saveta Komisije za hartije od vrednosti. U biografiji profesora doktora Predraga Dedeića u stavu 4. možete da pročitate da je 10 godina istovremeno bio profesor na državnom Poljoprivrednom fakultetu i na Beogradskoj bankarskoj akademiji.To što vas boli što je taj fakultet deo Union univerziteta, svaki univerzitet ima nekoliko fakulteta. Šta se dešavalo na drugim fakultetima, mi to ne možemo da znamo, ali znamo šta se dešavalo i ko je profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji.Ružno je provlačiti ljude kroz blato bez obzira da li rade na privatnom ili na državnom univerzitetu, jer tako štetimo pre svega nama samima, jer ti profesori treba da uče nečiju decu. Nije u redu da onda, bez obzira o kojoj danas komisiji govorimo, govorimo o tome i dovodimo u pitanje njihove i moralne i stručne kvalitete zbog toga da bi se obračunavali da li je to neko ko nas je u političkom životu u prošlosti nervirao, da li smo ga voleli, pa ga sad ne volimo. Znači, nemojte to da radite sa ljudima koji su profesori. Znači, čovek je deset godina profesor na državnom fakultetu i deset godina paralelno je radio na Beogradskoj, gde i da danas to radi kao profesor.Mislim profesor.Mislim da nije mesto da koristimo svaku priliku baš kao povod da nam oni koriste da bi mi sad spomenuli da li je to Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić, Jorgovanka ili bilo ko drugi, ja vas molim to, kolege. Hvala.

Opštepoznato je i u javnosti je bilo dugo vremena prisutno, ta druga strana kada je u pitanju ovaj univerzitet. Naravno, ima tu časnih i čestitih, najveći broj je časnih i čestitih pojedinaca, profesora i zaposlenih na tom univerzitetu.Što

Morate porediti čoveka koji je kandidat ili članovi ove Komisije za hartije od vrednosti sa nekim ko je još istaknutiji. Ko ima istaknutiji nego onaj ko je krao mandate SRS? Lopov je lopov, to morate da shvatite,

Ono što je suština, nemojte da shvatate na pogrešan način, nemojte lično da shvatate, mi samo ovde govorimo iz dobrih namera, imamo loša iskustva. Nema lošije iskustvo nego kada su ova četvorica jahača apokalipse uhvatili Srbiju i držati po kontrolom i berzu i hartije od vrednosti i trgovinu kapitalom. To je najgori period kroz koji je prošla Srbije. Što bi se vi ljutili ako treba sutra da smenite nekog ko je ukrao mandat. Ukrao, pa ukrao, ne može ta činjenica, pa ima i ovde kolega koji nam dele lekciju iz ekonomije, isto to je uradio, ukrao mandat nama srpskim radikalima. Šta mi treba da ćutimo? Pa nećemo da ćutimo. Neka vrate mandat, pa ćemo ćutati.

Do pre nekoliko godina sa istom strašću sam govorio negativno o Tomislavu Nikoliću, pa dobro vi se smejte, ali ono što mogu da kažem jeste sledeće.Tomislav Nikolić je tu famoznu fakultetsku diplomu stekao 2007. godine. 2008. bio je kandidat Srpske radikalne stranke za predsednika Republike Srbije. U maju 2008. godine bili su i parlamentarni i pokrajinski i lokalni izbori. Znate vi, gospodine Mirčiću, isto kao i ja kako se zvala lokalna lista „Srpska radikalna stranka – Tomislav Nikolić“. To je taj isti Tomislav Nikolić o čijoj diplomi govorite.Govorite o „Telekomu“. Vi kažete Marko Đurić je izdao srpske interese na Kosovu i Metohiji kada je u pitanju „Telekom“, a ovi iz albanskog pokreta Samoopredeljenje kažu – njihove vlasti su izdale albanske nacionalne interese zato što je Marko Đurić ispregovarao dobru stvar za Srbiju. Biće osnovana ćerka firma „Telekoma“ na Kosovu i Metohiji u stoprocentnom vlasništvu „Telekoma“ Srbije.Sada mi nije jasno kako je to Marko Đurić izdao interes Srba na Kosovu i Metohiji, kada je u pitanju srpska firma u stoprocentnom vlasništvu „Telekoma“ Srbije, državnog preduzeća

da ne bi ostalo u vazduhu da je bilo ko na Kosovu i Metohiji izdao bilo šta. Dakle, sačuvali smo ono što je moglo da se sačuva. „Telekom“ će i dalje da funkcioniše i srpski narod na Kosovu i Metohiji će…(Poslanici Srpske dobacuje.)Nisam ni Milorada Mirčića. Nije pričao o temi, nego je pričao o drugim stvarima. Meni je žao što vi vičete na mene. Meni je mene žao što trpim danima ovde da viču poslanici na

Ne možete vi politički tako da reagujete i da vičete na poslanike. Ne možete. To nije politička komunikacija u parlamentu koji ja vodim. I ne mogu sama. Stvarno ne mogu sama. Ako ćete vi ovako da se ponašate, evo vam Poslovnik, evo vam sve, radite šta god hoćete od ovog Doma. Nevinosti u parlamentu koliko hoćete političke, koliko hoćete, samo kad je on vas isprovocirao, a vi njega niste.Zdravko Stanković nije tu. Balša Božović, nije tu.Reč ima Koliko ja imam vremena po Poslovniku? Ne razumem šta znači „a“, ali ću probati da vam

Došli smo do tačke dnevnog reda gde na predlog nadležnog odbora, koji je prihvatio predlog kandidata nadležne većine, da biramo članove Komisije za hartije od vrednosti. Od pet predloženih kandidata, imamo dva koja već imaju bogato iskustvo kako Komisija za hartije od vrednosti nikako ne bi smela da radi.Pre nego što bih bilo šta rekao o predloženim kandidatima, a tiče se njihovog imena, prezimena, radne biografije i nekih drugih stvari koje su važne za izbor, ja moram da izreknem jednu veliku pohvalu. Ovo je jedan od retkih zakona gde je zakonom propisano da se, kada se bira neko od predloženih kandidata za tako visoku funkciju, ne traži od Narodne skupštine da ona se ona rukovodi principom da se radi o izuzetno poznatim i velikim stručnjacima. U ovom zakonu je to dobro rešenje za razliku od, recimo, Zakona o Narodnoj banci, gde takođe postoje uslovi, ali postoji dodatak – izuzetan stručnjak, pa smo kod Narodne banke u Savetu imali i velike stručnjake za ekonomiju – matematičare. Statističar koga sam ja izbacio sa posla postao je veliki ekspert za monetarnu politiku, a vidim da sada kao penzioner vodi statistiku.Ovo je dobar zakon u tom delu što nema nekog preteranog morala o nekoj velikoj struci, jer gde god se pojavi taj uslov, onda je jedini kriterijum za izbor – ima diplomu. Verovatno zbog ove erupcije, vulkanskog karaktera, diploma. Neko je shvatio da diploma više nije toliko važna.Pored važna.Pored tih dobrih stvari, ovaj zakon ima jednu lošu stvar. Zašto lošu stvar? Ne dozvoljava da Odbor za finansije testira kandidate, jer kada se radi o Zakonu o javnim nabavkama i onoj Komisiji, tamo postoji ovlašćenje Odbora za finansije i oni testiraju. Šta je uslov za izbor kandidata? Da otprilike ispunjava sve uslove za sudiju osnovnog suda i onda Odbor za finansije organizuje testove, 80 potencijalnih pitanja, izvlači se kao na lotou, 40, oni odgovaraju i onda članovi Odbora za finansije, laici, procenjuju fakultetska znanja i znanja sa pravosudnog ispita. Ovaj zakon je dobar, jer nema taj problem.Šta ne valja kod ovog zakona? Ne valja kod ovog zakona status i položaj Komisije za hartije od vrednosti. Zašto ne valja? Komisija za hartije od vrednosti je pravno lice, znači, isto kao što je pravno lice ona je nezavisna, samostalna, ali je ona i organizacija Republike Srbije.Ima još jedna interesantna stvar. U definisanju nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti, članom 262. stav 2. je propisano da od 19 poslova iz nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti, čak 12 se tretira poverenim državnim poslovima. Nisu povereni poslovi saradnja i zaključivanje sporazuma sa međunarodnim organizacijama, sastavljanje izveštaja, unapređenje edukacije investitora i neki drugi poslovi.Znači, ako se pogleda ovo što je propisano zakonom i kakav je status Komisije za hartije od vrednosti, onda prevashodno moraju da budu članovi Komisije ljudi koji potpuno ispunjavaju uslove za državne službenike plus dodatak koji nedvosmisleno ukazuje na struku. Mi tu nemamo taj kriterijum, nije ispunjen.Recimo, kandidat za predsednika ove komisije, zamislite on je sa Beogradske bankarske akademije, tamo je neki profesor, on predaje finansijsko pravo i poslovno pravo. Ali, na toj trogodišnjoj akademiji postoje predmeti koji se direktno odnose na hartije od vrednosti i finansijsko tržište. I, evo, recimo, predmet finansijsko tržište drži profesor Erić, nije profesor Dedejić. Zatim, berzansko poslovanje drži Ismail Musabegović, ne drži Predrag Dedejić.Dalje, predmet investicije u hartije u vrednosti drži Zoran Grubišić, da je neko od ovih predložen za Komisiju za hartije od vrednosti ja bih to nekako i shvatio, ali ovaj čovek nema baš nekih velikih dodirnih tačaka sa berzama, sa hartijama od vrednosti. Koliko sam čuo, kada ste obavljali razgovor sa njim na komisiji gotovo da je priznao da u životu nije uhvatio u ruke hartiju od vrednosti. On i ne zna kako to izgleda.Kako se se finansira rad Komisije za hartije od vrednosti? Preko naplate usluga, a za to postoji tarifnik, i ako u jednoj godini naplate više nego što su planirali da potroše, oni su u obavezi da naprave rezerve, pa ako sledeće godine naplate mnogo više nego što potroše onaj višak treba da ide u budžet. Malopre sam čuo da ta Komisija za hartije od vrednosti vrlo negativno posluje na tržištu. Ja ne dajem neku zamerku njima zato što je pogrešan zakon, apsolutno pogrešan zakon.Meni je politički vrlo drago što sve ono što radi Komisija za hartije od vrednosti nije zaživelo na kvalitetan način u Srbiji. Zašto? Sprečili smo nastanak mnogo veće štete. To što berza ne može da funkcioniše, što finansijski derivati su u ovakvom stanju to je dobra stvar za Srbiju, jer Srbija se nalazi na raskrsnici gde se vrti stalno u krug, ne zna se gde je EU, kojom putanjom treba da se ide, i ovim zabludama za ovih 16 godina stazicama i puteljcima gde se išlo obično su se omastili neki poput nekih koje ste malopre pominjali, a sada praktično ne postoji materijalna mogućnost i potencijal za tu vrstu zloupotreba.Pošto sve kod nas, što se uradi zakonom dobija svoj nakaradni izgled u praksi, neko je podsetio „Knjaz Miloš“ itd, ja moram da podsetim da je svojevremeno Komisija za hartije od vrednosti omogućila nejavnu emisiju i kupovinu akcija „Metals banke“ Pokrajinskom sekretarijatu za finansije, a autonomna pokrajina nema status privilegovanog kupca i kasnije je nastala navodno ta „Razvojna banka“. Doduše odmah su uhapsili i onog predsednika izvršnog odbora krajem 2008. godine, a onda se to otvorilo, da je tu u pitanju i neki Darko Šarić.E, sad, što se tiče ovih predloženih kandidata, kandidat za predsednika Komisije, ljudi, ne ispunjava uslove. Tu ima i drugih kandidata koji navodno ispunjavaju uslove.Jedan od kandidata je dao interesantnu biografiju, ja ću da pročitam, kaže – organizacione i društvene veštine kandidata. Odgovorna osoba, on kaže za sebe, da je odgovorna osoba, sposoban za rad pod pritiskom i upravljanje raspoloživim vremenom. Ambiciozan i orijentisan na rezultate, pazite, pljunuti japi, sposoban da organizuje i učestvuje u manjim i većim timovima. Osoba sa integritetom i visokim etičkim vrednostima, u stanju da uspostavi i održava dobre poslovne odnose i sarađuje sa osobama koje potiču iz različitih kulturnih okruženja. To čovek napisao o sebi.Inače, bavi se košarkom. Član košarkaškog tima „Fantazi nova“ koja se takmiči u biznis ligi Srbije. Vaterpolista i teniser. Biografija mu je sa slikom, poslao sliku da vidimo da je uspešan. Da, lepa slika.Imamo kandidata pod rednim brojem tri. On kaže šta je njegova strateška prednost, zašto vi morate da ga izaberete. Kaže radi na računaru, vodite računa, i zamislite ima vozačku dozvolu, kaže da ima vozačku dozvolu. Doduše, moram i da ga pohvalim on je položio jedini stručni ispit za obavljanje pravnih poslova u oblasti hartija od vrednosti i finansijskog tržišta.Inače, ovaj peti kandidat, on je radio i za neke investicione fondove itd, što može da ukaže da u perspektivi može da dođe do sukoba interesa i nekih zloupotreba.Što

Inače, zahvaljujući multikulturnoj podršci koju on ima, on je član Jevrejske opštine u Beogradu. I on kaže da je već bio u Komisiji za hartije od vrednosti. Zna tamo šta se to dešava.Što se tiče jedinog ženskog kandidata, ja mislim da je dovoljno da samo podsetim da posle mesec dana od kada je počeo da funkcioniše ovaj saziv Narodne skupštine jedan od poslanika iz prethodnog saziva mi je rekao šteta što ovaj zakon ne podrazumeva testiranje i razgovor sa kandidatima da vidite koji je to kandidat, pa da se slatko nasmejete, jer arhivar i daktilografkinja imaju prednost i mogu da budu izabrani.Mislim da bez obzira na sve ovo kontinuitet je zakonom obezbeđen, da znate, to što je istekao mandat nije smetnja po zakonu da oni i dalje rade. Ima jedan član zakona koji to omogućava i to ništa nije sporno, ali

Poštovani narodni poslanici, mogu da kažem da je prethodni govornik bio zaista dobar i pogodio je poentu i metu. Iako nije iz moje poslaničke grupe, moram da se složim sa njim, velika mi žal

Što se tiče komisije za hartije od vrednosti, mislim da imamo veliki problem da Komisija za hartije od vrednosti neće moći da ostvari svoju ulogu, zato što da bi obezbedili da ta institucija deluje, moramo prethodno da vidimo šta se dešavalo i sve dok ne budemo raščistili šta se od 2000. godine do današnjeg dana desilo u ovoj zemlji, nažalost naše institucije neće moći da nastave dalje.Jer je nepobitna činjenica da je neko u 16 godina nečega što je nama predstavljeno kao tranzicija i privatizacija, potpuno opljačkao i devastirao ovu zemlju. Desetine i stotine raznih privrednih društava koja su decenijama građene, u bescenje su prešle u ruke malog broja ljudi. Ta tranzicija je imala dva kruga, prvo je bilo da se kapital koncentriše u rukama nekolicine tajkuna i kriminalaca koji su bili povezani sa tada vladajućom političkom oligarhijom, a kasnije u drugoj fazi da jedan dobar deo strateških resursa pređe u ruke stranaca. Zato što je tranzicija podrazumevala da ipak na kraju stranci trebaju ti da budu koji će držati ovde strateške resurse, a mrvice ostaju lokalnim tajkunima, koji su se ipak nadali da će oni biti poput kompradorske elite koja će upravljati Srbijom, za račun stranaca, ali su se očito prevarili.Vidite, dok mi to ne raščistimo i ne raščivijamo ne možemo krenuti dalje. Komisija za hartije od vrednosti je bila saučesnik u svim tim procesima. Ništa se ne bi moglo desiti da nije bilo saučesnika Komisije za hartije od vrednosti. Da li se mi pravimo ludi ili ne znamo da u ovoj zemlji su bile tolike sporne privatizacije? Da li je Komisija za hartije od vrednosti odgovorna u prethodnom poslovanju?Čak je predstavnik SNS sam kritikovao u svom izlaganju. Ja moram da kažem zaboravio sam da demantujem u prethodnom bloku, da ne postoji nikakav dogovor između gospodina Arsića i mene, da se mi međusobno prozivamo, pa da jedan drugome uzvraćamo replikama, za šta nas je optužio gospodin Martinović, apsolutno.Ja mogu sada da kažem da je gospodin Arsić bio upravu, kada je kritikovao rad Komisije za hartije od vrednosti u onom prethodnom periodu. Apsolutno je bio u pravu.Da podsetimo građane Srbije, samo na dva-tri ekaklantna primera. Pazite, da li se nama desio „C market“? Da li vi sami tvrdite da je Mišković upropastio ovu zemlju? Kupio je „C market“ za 45 miliona, a prodao ga za 535 miliona? Taj primer je koristio i gospodin Arsić. Komisija za hartije od vrednosti, kakva je njena uloga? Ne zaboravite da je „C market“ bio u rukama većinski manjinskih akcionara. Ima veze, zato što Komisija za hartije od vrednosti se postavljala kao produžena ruka većinskih vlasnika koje je imala zadatak da eliminiše konkurenciju, a u ovom slučaju manjinskih akcionara.Isti je slučaj i sa „Lukom Beograd“. Pazite i „Luka Beograd“, hoćemo o tome da pričamo? Ja se slažem vi niste bili tada na vlasti, osim možda gospođice Tomić, koja je bila deo DSS, a DSS je bio nažalost odgovoran za hartije od vrednosti u tom periodu. 45 miliona evra „Vol fin“ kupuje, a ima 31 hiljadu evra na računu, kupuje „Luku Beograd“ za vrednost akcija koja je daleko manja nego što je bila knjigovodstvena vrednost. Ali, vi ćete reći to je bio prethodni period i ja se slažem. U redu, prethodni period, ali šta ćemo sa periodom kada ste vi na vlasti sa 2015. i 2016. godinom?Evo imamo primer i za to. Zašto Komisija za hartije od vrednosti nije reagovala kada je nedavno Centralni registar omogućio da se prinudno otkupe akcije malih akcionara „AIK banke“ koje su stavljene pod zalog, jer je to bio jedini način da se zaštite od Miodraga Kostića? Akcije su otkupljivane po ceni od 1.800 dok je knjigovodstvena vrednost bila pet hiljada 550 dinara, dakle tri puta veća. Ali, pazite to nije sve. Znači, ovo je 2016.Godine 2015. komisija nije reagovala kada je „AIK banka“ otkupljivala, tj. Miodrag Kostić, otkupljivala sopstveni akcije od Elektroprivrede Srbije, kako bi prešla koncentraciju od 90% vlasništva da bi omogućila da prinudno otkupi akcije manjinskih akcionara. Paket akcija „AIK banke“ koju je držala Elektroprivrede Srbije, knjigovodstveno je vredela 20 miliona evra, a prodat je za šest miliona evra. Prekršena je odluka Vlade Republike Srbije da se akcije koje drži EPS ne smeju prodati po nižoj ceni od knjigovodstvene. Oštećeno je državno preduzeće EPS i otvorena su vrata za pljačku malih akcionara. Šta ćemo sada? Neki muk u sali, dobro.Drago mi je da sam privukao vašu pažnju.Ja isto tako smatram da gospodin koji je predložen za predsednika, inače koliko je meni poznato on nije predlog SNS nego je predlog stranke gospodina Rasima LJajića, apsolutno je zalutao u ovu instituciju hartije od vrednosti, apsolutno nema nikakve veze sa poslom koji će obavljati, verovatno ga to i najbolje preporučuje da bude prvi čovek Komisije za hartije od vrednostiAli bih vam hteo da kažem upravo jednu stvar, mi smo bili jedno od pet stranaka koja je predložila lice da bude član Komisije za hartije od vrednosti. Između ostalog vezano je baš za ovu zaštitu malih akcionara. Upravo je predlog koji je naš kandidat dostavio i jedan od predloga za rad, nešto što ne dostaje i što bih ja voleo lično da sam video da je neki od kandidata ovde predložio, a pre svega predsednik, kandidat za budućeg predsednika, koga ćete vi verovatno i je sagledati postojeću regulativu iz Zakona o privrednim društvima u delu zaštite akcionara od prinudnog otkupa u pogledu cene tih akcija iz prinudnog otkupa u smislu određivanja kriterijuma za njeno utvrđivanje oko prosečne cene koju bi obuhvatio neki duži period formiranja cene tih akcija sve sa ciljem zaštite tih akcionara i onemogućavanja radnji koje im idu na štetu. Rok 31.12.2016. godine.To smo mi predložili. Između ostalog, predložio je i naš kandidat šta bi trebala da uradi Komisija za hartije od vrednosti i ja je ovim putem javno kandidujem i nadam se da će se vladajuća većina usaglasiti sa njom i da će njeni izbori u budućoj toj komisiji tako nešto sprovesti da bismo konačno dobili tržište kapitala. Mi zaista u Srbiji nemamo tržište kapitala.Niste vi bili 2000. godine na vlasti kada se sve to dešavalo i kada je odabrano da umesto da veliki broj ljudi poseduje akcije i zaista uspostavimo tržište kapitala sve je to predato u ruke manjine.Hajde sada da krenemo da popravljamo stvari. Hajde da se bar složimo oko toga da ovih 250 ljudi koji su sada u parlamentu, ima tu dosta i novih poslanika, mladih ljudi i u strankama koje su nekada bile na vlasti, pa su sada neka nova generacija koja vodi te stranke. Hajde sada da krenemo da od ove 2016. godine pokušamo da uvedemo red u društvo i da se pomerimo negde u boljem pravcu. Samo toliko.

i ne stidim se toga.Politika koju je zastupala ta stranka od osnivanja dok nije došla na čelu da vodi državu se potpuno razlikovala i taj politički zaokret koji je napravila je očito koštala političke karijere jer ne postoji više na političkoj sceni sa tim čovekom na čelu te stranke. Prema tome, prvo se obavestite pa onda napadate.Kada su u pitanju uopšte kandidati koje ste predložili ispred Dveri, ja sam dobila informaciju za mnogo veće stručnjake koje će predložiti vaša poslanička grupa. To se nije desilo.Sa druge strane, vaš kandidat koji se kandidovao za ovakvo mesto juče je naveo da je dugo godina proveo u „AIK banci“ sa platom od sedam hiljada evra. Pa se sada postavlja isto ono pitanje koji su motivi da sa tako velikih plata dođete u komisiju osim ako nemate određene potrebe da svoje određene poslove koje ste ranije radili završite kroz tu komisiju?Tako da ono što navodite kao osnovne karakteristike, odnosno napade na ove kandidate koje smo predložili jednostavno stoji iz vaših političkih razloga, a ne stručnih. Toliko. Hvala.

i ženi koja je stvorila tu banku, ali kao što znate pre par godina je napustila tu banku i sada radi na drugom radnom mestu. Sigurno ste o tome obavešteni.Mogu da se složim sa jednom stvari koju ste rekli. Apsolutno mislim da je velika demagogija da neko ko ima drastično veća primanja se odriče tih primanja i dolazi da radi u nekoj državnoj službi za nekih 90 ili 100 hiljada dinara. Mi smo to već viđali i već je ovde pomenuta.Recimo, gospodin Božidar Đelić koji je ostavio silnu silnu platu u Parizu pa je došao da spava kod tetke na kauču i kako je otišao, ali nije to jedini slučaj. Mi smo imali recimo u prethodnom sazivu ministarku Kori Udovički koja je ostavila platu od 20 hiljada dolara da bi došla da radi za 100 hiljada dinara u Srbiji, a ranije je inače već bila i ona u okviru DOS-ove vlade guverner NBS. NBS. Gospođa Kori Udovički verujem da je iz patriotskih razloga ostavila 20 hiljada dolara da bi došla za 100 hiljada dinara, a i vi sami niste ostavili ovoj vladi, tako da verovatno može i da govori o kvalitetu tog rada.Hajde da uvedemo društvo koje nema demagogije. Ako hoćemo da zaista imamo najbolje ljude na državnim funkcijama i ako hoćemo da ti ljudi ne kradu, mi moramo da te ljude platimo. Ako zaista mislite da neko u državi veruje da Aleksandar Vučić radi za 100 hiljada dinara i da je to sve od prihoda što ima i imovine, onda stvarno ste poslednji naivni ljudi u Srbiji.

toga kako ko vidi državu i kako ko posmatra funkcionerska mesta u Vladi RS. Nije ovo prvi put da Aleksandar Vučić učestvuje u Vladi i prvi put sa istom imovinom je izašao sa kojom je ušao u Vladu.Što sada pričate o tome? Demagogija je da neko radi za svoju državu? Da li neko od vas zna koliko je to lepo kada uradite nešto za svoju državu? Da li neko od vas zna koliko ste zbog toga srećni i ispunjeni? Ja možda znam nešto malo o tome, ali očigledno ako nastupate, da li zaista verujete da on ima platu od 100 hiljada?Da, ja verujem, jer i ja sam u politici malo duže, imam istu imovinu koju sam imao i pre 16 godina. U čemu je problem ovde? Neko smatra da treba da dođe na vlast da bi krao? Ne vidim da je to u redu, da instrument vlasti bude način da se bogatite? Ne može, u ovoj Vladi to ne može i nemojte da ulazite više u tu priču. Ili se postavljate da vam je to namera, ukoliko dođete na vlast? Takve priče ne stoje.Još nešto, kao što se često spominje, u Srbiji se živi teško i onaj ko vodi državu odgovara za svakog njenog građanina, za svako dete, za svakog čoveka, za svakog penzionera. Ako hoćete o njima da brinete,

Dame i gospodo, pre tačno 122 godine, nekako u ovo vreme, u novembru mesecu, odnosno 21. novembra 1894. godine napravljena je prva berza u Srba, prva Beogradska berza.Do

Osam godina pre formiranja prve berze u Srba Vlada Kraljevine Srbije je donela zakon o javnim berzama, osam godina je trebalo da se napravi berza. Berzu je napravila privatna institucija, preduzeće koje se bavilo trgovinom. Trebalo je da prođe još nekoliko meseci da počne da se trguje na toj berzi. I trgovalo se, trgovalo se devizama, akcijama, obveznicama, robom.

kapitala.Generalno, ovaj istorijski presek pravim iz jednog prostog razloga, zato što hoću da kažem da u Srbiji ni u 19, ni u 20, ni u 21. veku nije bilo razvijenog finansijskog tržišta. Kada se trgovalo, u stvari se trgovalo sa ključnim ekonomskim parametrom, a to je kada ste imali državu koja je bila u deficitu, pa nije mogla da podmiri svoje troškove i izdavala je obveznice. Najbolje trgovanje između dva svetska rata bilo je obveznicama ratne reparacije, kao što je u našem vremenu to bilo obveznicama stare devizne štednje.Naravno da mi danas biramo Komisiju za hartije od vrednosti, jednu instituciju koja je strašno značajna za funkcionisanje finansijskog tržišta.

Naravno da je neophodna i transparentnost.U Srbiji već dugo vremena, praktično od reosnivanja berze 1990. godine, imate dve škole različitog načina mišljenja. Imate jedan mali uzak krug ljudi koji je finansijski i poslovno vezan za berzu i koji očekuje da od berze ima profit, takva mišljenja možemo da čujemo danas u Skupštini, i surovu realnost koja kaže da u Srbiji je u stvari teško moguće govoriti o razvijenom finansijskom tržištu. Razlog za to treba tražiti pre svega u mentalitetu. Mentalitet je osnovni problem zašto finansijska tržišta u Srbiji i drugim balkanskim zemljama, kao i u Evropi ne mogu da funkcionišu. imate sklop da investitori u zemljama Evrope, centralni deo, više preferiraju investirajući svoja finansijska sredstva u imovinu, odnosno u svoje nekretnine ili u svoja preduzeća, dok manje rade kupujući akcije i obveznice na berzi. To nije slučaj sa situacijom kakva je u Americi, pa je zato teško govoriti i izjednačavati funkcionisanje berze preko Atlantika i berze koje funkcioniše i u Evropi i u Srbiji.Danas 37 zaposlenih u Komisiji za hartije od vrednosti, relativno mali broj za ono što se od te komisije očekuje, ali prilično veliki broj, s obzirom na obim poslovanja koji ta komisija ima. Svakako da je uloga predsednika i članova Komisije značajna i oni mogu da daju svoj lični pečat u funkcionisanju Komisije, ali je funkcionisanje tržišta hartija od vrednosti i tržišta kapitala u stvari precizno i jasno definisano, definisano i zakonima države Srbije, definisano i međunarodnim sporazumima u kojima je Komisija za hartije od vrednosti na nivou države Srbije sastavni deo. Nemate vi tu mogućnosti suviše velikog prostora.Svi su u pravu kada kažu da Komisija ostvaruje lošije finansijske rezultate u poslednjim godinama, to nije ništa sporno, zato što prodaje manje usluga. Kome ona prodaje usluge? Usluge prodaje investitorima, kupcima i kada pogledate kako izgleda taj listing usluga, onda narodni poslanici i građani u Srbiji treba da znaju da praktično nema novih dozvola za osnivanje kompanija u ovoj oblasti. Ne može Komisija za hartije od vrednosti ništa tu da promeni, loša finansijska situacija, plitko tržište suština je problema sa kojima se suočava funkcionisanje hartija od vrednosti. Ne možete da funkcionišete na tržištu kada nemate kvalitetne vrednosne hartije, kao i što ne možete da očekujete kupovinu ako imate mali procenat investitora koji žele da investiraju.Oko kandidata za predsednike i članove Komisije ćemo se teško složiti, iz različitih smo političkih stranaka, to nije ništa sporno. Ono što je nesporno jeste da će dva člana koji su bili predsednik i član Komisije biti i u novom sazivu.Mislim sazivu.Mislim da je strašno bitno da članovi Komisije koji su predloženi od strane Odbora za budžet i članovi Komisije koji nisu prošli u ovom konkursu praktično danas gledaju Skupštinu Republike Srbije i da shvate suštinu problema sa kojima se suočava tržište hartija od vrednosti u Srbiji. Srbiji. Ako možete od narodnih poslanika, i ja to potpuno razumem da posle 50 godina nedostatka finansijskog tržišta imate prekid u razumevanju kako ono funkcioniše, u Narodnoj skupštini čujete ovakve stavove u vezi funkcionisanja tržišta hartija od vrednosti, samo da vam kažem da to što su oni predlagali, u svetu to ne postoji. To su izborne ideje o funkcionisanju tržišta hartija od vrednosti koje ne postoje nigde u svetu, koje su pomešana kombinacija levih ideja koje su nespojive sa funkcionisanjem slobodnog tržišta. To može da bude primamljivo i može da bude zanimljivo, ali to tako u svetu ne postoji.Dakle, ako u Narodnoj skupštini imate ovakav stepen nerazumevanja problematike u vezi malih akcionara, nominalne vrednosti akcija, primarnog i sekundarnog tržišta kapitala, onda je sasvim normalno nerazumevanje kod investitora koji nisu shvatili funkcionisanje tog tržišta.Moja lična poruka, čini mi se da imam pravo na to, ljudima koji će biti članovi Komisije jeste da je najveći problem danas u Srbiji u oblasti tržišta kapitala i hartija od vrednosti ako građanima Srbije mi političari i oni koji se bave tom institucijom šaljemo lažne poruke, a lažna poruka je da će biti nade na finansijskom tržištu hartija od vrednosti u Srbiji. Zašto? Svaka ta lažna nada u stvari podrazumeva investiciju nekog fizičkog lica ili preduzeća.Kada dođete u situaciju da za godinu dana imate gubitak, odnosno neisplaćenu dividendu, razočarenje i gubitak poverenja u tržište hartije od vrednosti je mnogo veći nego što ćemo mi u Narodnoj skupštini pokušati da objasnimo svojim demagoškim idejama kako ono treba da funkcioniše.Slažem se sa narodnim poslanicima iz opozicije, konkretno sa jednim narodnim poslanikom koji je rekao da je poverenje suština. Jeste poverenje, ali istovremeno i percepcija dešavanja, lična percepcija dešavanja na tržištu hartija od vrednosti, odnosno tržištu kapitala. Zašto? Zato što svako ko učestvuje i igra na finansijskom tržištu ima ideju da zaradi. On predviđa, pravi percepciju budućih finansijskih i poslovnih rizika i pokušava da, sagledavajući sve to kako treba, ostvari profit. To je percepcija događaja. Slažem se da je poverenje suština, jer ne treba omogućiti bilo kom učesniku na tržištu da kršeći poverenje dovodi u situaciju druge učesnike na finansijskom tržištu da rizik, koji je i onako prisutan, bude još veći.Svakako da Komisija za hartije od vrednosti ima težak posao. Ovi ljudi koji će, pretpostavljam, biti izabrani, kreću se u uskom krugu nerazvijenog tržišta, plitkog finansijskog tržišta koje ne može da podnese očekivanja koja su velika i realnost je da u Srbiji generalno zadnjih 100 godina ljudi ne investiraju u finansijska tržišta, jer investiraju u svoja preduzeća i investiraju u svoje nekretnine.LJude koje smo predložili danas da budu izabrani za članove, odnosno predsednika Komisije za hartije od vrednosti ispunjavaju sve zakonske i mislimo profesionalne norme. Danas je čast biti ispred Odbora za budžet, deo te ekipe jer se nadam da će Skupština Republike Srbije u danu za glasanje podržati predlog Odbora za budžet. To je ono,

Zahvaljujem, predsedavajuća.Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije i svi Srbi u svetu, smatram da mi danas trošimo vreme i novac svojih građana jer ponovo je na redu još jedna obesmišljena debata. Zaista se divim sa koliko hrabrosti i visprenosti predlagač staje iza imena koja predlaže za Komisiju za hartije od vrednosti, a realnost je da zapravo nema dobre ponude. LJudi koji zaista znaju i umeju da rade taj posao nemaju poverenje u režim i ne žele da preuzmu odgovornost za ovu funkciju i zaista ne mogu ni da ih krivim. Dakle, oni koji umeju ne veruju vama i ne žele da zavise od vas jer ovo svakako nije nezavisno telo, to smo se svi složili.Radi građana ću ponoviti. Tokom svog postojanja, pa i danas, Komisija za hartije od vrednosti nije uspela da nametne svoju obrazovnu funkciju donosiocima političkih i ekonomskih odluka, niti da utiče na njihove odluke u cilju razvoja tržišta kapitala. Rezultat – Srbija je jedina država u regionu u kojoj ni jedna kompanija nije sprovela postupak inicijalne javne ponude, a zavisnost Srbije od inostranog kapitala je vrlo visoka. Kontrolna funkcija Komisije za hartije od vrednosti se najčešće svodila na eliminaciju jedne interesne grupe u odnosu na drugu, kroz različita tumačenja zakona ili njegovu selektivnu primenu. Najčešće oštećena interesna grupa bili su mali akcionari. Dakle, svi režimi u kontinuitetu su protežirali jednu pajtašku tajkunsku privatizaciju, a o malim akcionarima nikoga nije bilo briga, a da ne pričam za obične građane.Podsetiću vas, u vreme kada su privatizovana najjača preduzeća u Nišu, Aranđelovcu i Apatinu, tu su bujale kockarnice, prodavnice automobila i bele tehnike. Niko se nije bavio građanima. Hvala, uvažena predsedavajuća.Dame i gospodo narodni poslanici, ovo je danas diskusija koja pokazuje zašto je ko gde i na kakvom mestu kod građana Srbije. Odbor za budžet je doneo odluke kakve je doneo u avgustu mesecu, predložio je određene kandidate, ti kandidati koji su došli na ovu sednicu ispunili su uslove da budu birani. Mislim da kod kandidata koji su predloženi ništa nije sporno. Nije sporno čak biti ni kritičan prema kandidatima, nije sporno imati drugačije mišljenje jer, kao što smo više puta rekli, to je dobro, zdravo za demokratiju da imate suprotstavljena mišljenja. Ali, ono što je loše i što ne koristi ni Skupštini, a naročito ne koristi građanima Srbije, to je jedna vrsta već onako otrcane demagogije.Govoriti o tome kako u Srbiju neću da dođu investitori, kako je privatizacija ovakva ili onakva, onda moramo da se podsetimo i toga koliko je ljudi ostalo bez posla u vreme onih koji govore o privatizaciji i o investitorima. Na stotine hiljada radnih mesta, procene su između 400.000 i 500.000 radnih mesta, izgubljeno je za vreme onih koji brinu o radnicima, onih koji govore o privatizaciji. Ugasili su toliko preduzeća, čak i EU je tražila da se istraže 24 sporne privatizacije, a bilo je na stotine spornih privatizacija.Toliko toga lošeg. Sada oni dođu da govore ovde nama o privatizaciji, oni koji su na izbornoj listi izašli sa strankom koja je direktno učestvovala u takvim privatizacijama. Pa kuda ćete veću demagogiju i glupost od te koju su danas takvi se drznuli sebi i dali za pravo da govore o privatizaciji? Pa vi ste opljačkali sve što je moglo u toj privatizaciji. Nemojte samo vi da govorite o tome kako nešto treba da se privatizuje ili ne treba, pogotovo što smo čuli i to da bi neko hteo da zabrani vlasniku privatne imovine da svoju privatnu imovinu sutra proda nekom kupcu iz inostranstva. Gomila gluposti.(Dušan Tema.)Da se vratimo na temu malo bliže, pošto vidim da neke jako zanima tema, a ne znaju ništa drugo nego da čitaju Poslovnik i tu su valjda dva-tri člana uspeli da nauče za ova dva, tri meseca. Ide im to nekako, mada i tu će im trebati tumač izgleda za Poslovnik.(Dušan

Govorim o budućnosti mladih ljudi, govorim o obrazovanom svetu, o tome kako školovani treba da ostanu u Srbiji, kako im treba dati šansu, kako treba da daju nešto za svoju zemlju. Kada imamo čoveka koji je mlad, koji je uspešan, koji je perspektivan, pred kojim je budućnost, koji može mnogo toga da ostavi u svojoj zemlji i da pruži, onda kažemo – malo godina ima. Pri tom, taj mladi čovek ima 15 godina radnog staža. Mislim da sa 15 godina radnog staža u 34 godine nije baš tako mlad da ne bi mogao da se uhvati u koštac kao što je posao u okviru Komisije za hartije od vrednosti.Ono što moram da kažem, da se vratim na nešto što sam malopre govorio, to je da je od 2014. godine do 2016. godine

tada i u prethodnih 20 godina u Srbiji je ugašeno preko 98 industrijskih centara, što je značilo gubitak preko milion radnih mesta. Milion ljudi je ostalo bez posla i unesrećeno. Tu dalje možemo da skrenemo sa ove teme i da pričamo onda o ljudima koji su odlazili iz Srbije, pa zašto su odlazili, zbog koga. Zbog tih 98 ugašenih industrijskih centara, zbog tih i takvih privatizacija, zbog toga što onaj koji je kandidat za člana u Komisiji za hartije od vrednosti sa 34 godine ne može to da bude jer treba da budu neki koji su podobni bivšem režimu. Nije podobno znanje, nego je podobna partijska knjižica.E, protiv takve politike se bori SNS i Vlada Aleksandra Vučića i istrajaćemo na tome. Mogu da nas pljuju, dobacuju, prete, da rade šta god hoće, ova Vlada će da zapošljava ljude, da otvara fabrike, kao što je danas otvorena u Ćupriji, nastavljaće da ih otvara širom Srbije, i to kineska. Najavljeno je otvaranje kineske banke u januaru. Srbija ide krupnim koracima napred, ne zadužuje se po zelenaškim kamatama, nema više pljačke, nema otimačine, nema stečajnih postupaka, nema eksperata sa elektrotehničkim fakultetom da se bave stečajem. Onaj ko završi ekonomiju, bavi se ekonomijom, pravo – pravom. Svako nađe svoje mesto. Politički ološ na đubrište političke istorije, a ljudi koji hoće da rade – na radna mesta. Hvala

**Gorica Gajić** Hvala gospođo predsednice, reklamiram Poslovnik član 106. i član 107. Govornik je dužan da govori samo o tački dnevnog reda i naravno povreda dostojanstva Narodne skupštine.Prethodni govornik je dve trećine svog izlaganja bio van teme, samo nakratko sam negde u sredini našao u temi,

kada je ona vodila Vladu Republike Srbije. Gospodo narodni poslanici SNS, vi danas ovde ne biste sedeli da vas DSS nije podržala u predsedničkoj kampanji u drugom krugu vašeg predsednika, tako da treba da nam zahvalite što danas sedite tu i to u tolikom broju. Možda smo se i pokajali što smo to učinili. **Maja Gojković** Poslanice, verujem, verujem to sve verujem.Jel to replika bila ili povreda Poslovnika? Budite ljubazni poslanice.

Moram da se snađem.Hajmo o tome, rekli ste da je govorio o ovom drugom više, a tvrdim da je govorio ovom prvom. Bio inspirisan diskusijom jednog od govornika, ja znam ko, a neću da kažem, pošto nije ni on rekao.

Smešno? Pa smejte se koliko hoćete. Pa, da i vi morate ovde da sedite satima i da slušate sve i ja bih umrla od smeha. Tako je. Ne, ne morate. Mora, ovo je moj posao. I ja dobijam platu u Skupštini, ovo je moj posao i ja moram da sedim. I, gotovo, šta god radim, radim na isti način. Dobro.Prema tome, ne znam, taj poslanik se javio da replicira, a kažu da nije govorio o temi. Pa, kako se prepoznao Evo ga tu, ja mu neću dati repliku.Ne znam da li ste vi, ima više, ako se neko prepoznao ako je ovaj govorio van teme, i ako o tome danas nije bilo diskusije. Nije baš sve tako crno

106.Zaista, dostojanstvo Narodne skupštine ne znam čime je govornik pre mene bio isprovociran da priča o političkom ološu koje treba da završi na đubrištu istorije.

Opa. Znači, nećemo tako. Vi svi koristite zato što ste potrošili vreme i ulazite u replike. Da kažete još ponešto? A odrasli smo ljudi, pa nemojte pravo, nije vas pomenuo. Eto sad i vi mislite da ste politički ološ. Niste politički ološ, svi ste izabrani od građana Srbije i ni na koga se nije odnosilo u sali i kraj. To je moj stav. Znači, ovde nema političkog ološa ovde su predstavnici građana Srbije. Tačka. Nemojte, zloupotrebljavate Poslovnik, sačuvajte vašu minutažu za kraj i moraću da vam oduzmem dve minute jer se ne javljate po Poslovniku. Sve je

o Predlogu Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava za predsednika i članove Saveta komisije za hartije od vrednosti ne bih posebno govorio, obzirom da sam na Odboru podržao taj predlog. Koleginica Tomić je danas u uvodnom izlaganju detaljno predstavila sve kandidate i njihove biografije.Osvrnuo bih se na značaj tržišta kapitala i hartije od vrednosti, obzirom da je i kolega Kovačević govorio o nerazvijenosti ovog segmenta. Šta ovo zapravo treba da bude? Hartije od vrednosti u užem smislu su investicioni instrumenti, odnosno one hartije od vrednosti kod kojih postoji rizik ulaganja i koji se kompenzuje potencijalnom zaradom. U ovoj grupi hartija nalaze se akcije, obveznice, opcije, derivati, itd. One se prodaju i kupuju na specijalizovanom tržištu, finansijskom tržištu tj. tržištu kapitala i predstavljaju najznačajniju grupu finansijskih instrumenata kojima se trguje na finansijskim tržištima.Hartije od vrednosti u savremenom prometu mogu da igraju razne uloge, a da se pojave kao sredstva plaćanja kredita, obezbeđenje potraživanja, robnog prometa i

Komisija je odgovorna za zakonito funkcionisanje tržišta hartije od vrednosti sa ciljem zaštite investitora i obezbeđivanje pravičnosti, efikasnosti i transparentnosti tog tržišta.Finansijska tržišta predstavljaju najznačajniji faktor ukupnog ekonomskog i privrednog sistema u zemljama sa razvijenom tržišnom privredom. Preko finansijskih tržišta vrši se lokacija akomulacije sa ciljem da se ona najefikasnije upotrebe u proizvodnji. Finansijska tržišta doprinose privrednom razvoju jer dovode do povećanja mobilnosti finansijskih sredstava. Srpsko finansijsko tržište je bankocentrično. Kredit je i dalje glavni finansijski proizvod.Zbog navedenog jedan od ključnih zadataka Komisije je jačanje i razvoj tržišta hartija od vrednosti u cilju jačanja privrednog razvoja Republike Srbije. Ono što bih još jednom istakao u danu za glasanje, ja i poslanici SNS podržaćemo predlog Odbora za finansije. Hvala.

Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja jedinstvenog pretresa, pitam, da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Reč ima narodni poslanik Goran Ćirić. Poštovani predsedavajući, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, pri kraju smo rasprave i mislim da većina poslanika govorila upravo o ključnim temama i ključnim kriterijumima za izbor i predsednika Komisije za hartije od vrednosti i budućih članova Komisije za hartije od vrednosti.Veliki broj poslanika je dao opravdane primedbe na ispunjenost uslova i Zakon o tržištu kapitala koji je usvojen 2011. godine koji predviđa da se mogu birati i predsednik Komisije za hartije od vrednosti i članovi Komisije za hartije od vrednosti pod uslovom da imaju, pre svega, pet godina radnog iskustva u radu sa hartijama od vrednosti. Naravno, tu su i drugi uslovi, visoka stručna sprema, državljanstvo, ali mislim da je to ključna odgovornost i Odbora za budžet i finansije koji je predlagao te ljude, ali i njihova lična odgovornost jer su potpisivali izjave da ispunjavaju te uslove.To govori i o njihovoj moralnoj odgovornosti i spremnosti da potpišu jednu takvu izjavu i prezentuju i Odboru i republičkoj Skupštini i čitavoj javnosti Srbije.Zaključili smo da je rad u Komisiji za hartije od vrednosti izuzetno značajan, pre svega, kada se govori o ekonomskom statusu Srbije, njenoj stabilnosti i naravno ekonomskom statusu svakog pojedinačnog građanina u Srbiji. Mislim, da sa tog aspekta treba i razmišljati o eventualnoj podršci ovako predloženih kandidata. Ja sam i na početku rekao da će poslanička grupa DS glasati protiv, posebno predloženog predsednika za Komisiju za hartije od vrednosti i da sam i lično podržao dva kandidata koji nisu predlog DS.Još jednom ću reći, jer smo iz uvodnog izlaganja čuli da je DS imala jedan predlog, da je kandidat povukao svoj predlog, i to je tačno, opet, jasno, znajući da je teško očekivati da jedan takav kandidat može da prođe, a posebno sa predznakom DS, ili „žuti“, kako neki vrlo često pominju DS na jedan neprimeren način.Bez obzira na to, mi nemamo tu vrstu otpora za kandidate koji ispunjavaju te uslove, i još jednom sam rekao, za dva kandidata sam glasao i još tada i na Odboru, a tu su i prisutni ljudi koji su prisustvovali ovom Odboru, rekao da je moguće da bih jednog od njih i podržao na mestu predsednika Komisije Komisije za hartije od vrednosti, jer očigledno ima iskustva u radu i sa jedne i sa druge strane tržišta, i u brokerskoj kući, da je radio i u Komisiji i da to iskustvo može da primeni na jedan mnogo kompleksniji i značajniji način.Dakle, prva ključna reč - zakonitost. Mislim da smo dužni da kao zakonodavni organ poštujemo zakonitost i stroge uslove koje smo usvojili upravo u ovoj Skupštini. Ako mi sami ne poštujemo svoje odluke, kako ćemo očekivati da na takav način izabrani predstavnici u nezavisnim regulatornim institucijama štite tržište, štite učesnike na tržištu kapitala? Dakle, na koji način ćemo mi obezbediti tu pravednu utakmicu i na koji način ćemo kasnije nositi odgovornost za stanje na tržištu kapitala u Srbiji?Nažalost, ukoliko to ne uradimo, a ja pozivam ovde većinu da odustanu od ovog predloga, i izađu sa predlogom kandidata koji su na ovoj listi, ali nisu predloženi za mesto predsednika, da izađemo iz ovog i ovakvog problema. Malo verujem da je to mogući ishod, zaista, ali mislim da ćemo onda uzeti vrlo visoku odgovornost za ono što će se i u budućnosti dešavati na tržištu kapitala.Još jednom kažem, i to smo čuli i od ovlašćene predstavnice,

prometa, 2008. godine oko dve milijarde, 2015. godine 180 miliona evra prometa na tržištu kapitala u Srbiji. To su valjda dovoljno jasni podaci o dramatičnom stanju, o ozbiljnom stanju na tržištu kapitala u Republici Srbiji.Ja ne želim sada da optužujem bilo koga, ali mislim da je važno i da bi bilo lekovito za sve nas, pa i za javnost Srbije, da razjasnimo neke stvari, i najčešće pominjane procese privatizacije, a evo, čuli smo ih i u ovoj raspravi i sa jedne i sa druge strane. Luka Beograd, znate kada je počela privatizacija Luke Beograd, 1998. godine, po Zakonu o transformaciji društvenog kapitala. Ko je bio ministar tada za privatizaciju? Jorgovanka Tabaković, tako?Dakle, 1998. godine, transformacija kapitala Luke Beograd, 59% akcija malih akcionara, 10% PIO Fonda, ostalo akcijskog fonda,

učestvovala u toj vladi i sami smo rekli ko je ovde učestvovao. Ima ovde bivših ministara iz te vlade, i to je proces koji je urađen u tom trenutku.Godine 2005. nastavak te priče i najčešće optužbe, opet Vlada koju je vodio Vojislav Koštunica, DSS, G-17, uz manjinsku podršku SPS, kada je utvrđeno da su otkupljene akcije malih akcionara, znači, tih 59% akcija i predmet tog istraživanja i optužbi optužbi i čitavog postupka je upravo usmeren na ta dva perioda.Ponoviću još jednom, najčešće se optužuje DS za tu privatizaciju, koja je započeta 1998. godine,

„C–Market“, takođe 2005. godina, i to jeste period u kome je najčešće pominjanih 24 privatizacija, i iz izveštaja Evropske komisije, spornih privatizacija koje se ovde pominju, ali se uvek vezuju za period DS.Dakle, ovo sam pomenuo upravo zbog toga, da našu odgovornost u ovom trenutku nosimo pre svega u toj budućoj odluci da li ćemo glasati za predsednika Komisije bez dovoljno iskustva, bez očigledno prethodnog znanja i snage da gradi snažnu instituciju koja će se odupreti mogućim pritiscima, ali i svim izazovima koje svi mi zajedno ovde imamo na budućem tržištu kapitala i trenutnom stanju u ekonomiji Srbije.Još jednom kažem, videli smo izveštaj. Nažalost, nismo imali prilike da čujemo prezentaciju tog izveštaja o napretku u Poglavlju 9, što se tiče finansija, i bankarskom i tržištu osiguranja i tržištu hartija od vrednosti, da se konstatuje da je upravo Komisija za hartije od vrednosti nedovoljnog kapaciteta i institucionalnog, da je potrebno pojačati te kapacitete i da se radi na tome i to ću pomenuti, ali očigledno je da to nisu dovoljni kapaciteti, a posebno neće biti dovoljni ukoliko izaberemo čoveka koji nema skoro skoro nikakvog iskustva u radu sa hartijama od vrednosti, a posebno ne ispunjava zakonske uslove u tom smislu.Jedan od kolega je pomenuo poverenje. Poverenje je potrebno i ovde u ovoj skupštinskoj sali kada prihvatamo argumente jedne, druge, treće poslaničke grupe, pojedinaca,

se čini mi se u tišini argumenti bolje razumeju i mislim da bismo tu mogli da donesemo mnogo pametnije odluke nego što ih donosimo sada.Za podsticaj tržišta kapitala treba razmišljati o svakom građaninu Srbije, jer su to potencijalni učesnici na tom tržištu kapitala, još jednom kažem, potencijalni investitori i kao fizička lica i kao pravna ili kao država i potencijalni preduzetnici koji imaju dobru ideju za svoj biznis i koji bi želeli da prikupe kapital upravo na tom tržištu kapitala. I ne samo i prevashodno razmišljajući o kreditima poslovnih banaka, nego tako što će dobrom idejom privući potencijalne investitore i na jeftin i pravi način doprineti tom svom projektu. Dakle, poverenje je ključna stvar. Ali, ono što je neophodno, pored poštovanja zakonitosti, pored poverenja, ono što je neophodno, nema pravog razvoja tržišta kapitala bez… (Isključen

Na današnjoj raspravi čuli smo da u Srbiji ne postoji tržište kapitala. Ja mislim da smo se svi saglasili oko toga. Takođe, saglasili smo se i da je u postupku privatizacije, koji nas je zadesio u poslednje dve decenije, bilo puno nepravilnosti, šta više da je to ostavilo toliko pustoš goru nego i sankcije i rat i bombardovanje po efekte koje je imala na stanovništvo i na državu.Čuli smo da je taj proces započeo devedesetih pa da se razvijao kod svih vlada postpetooktobarskih, i da efekte i posledice trpimo i danas. U celom tom periodu Komisija za hartije od vrednosti nije ostvarivala svoju ulogu. Komisija za hartije od vrednosti je šta više često bila saučesnik, jer bez njenog saučesništva ne bi mogle da se dešavaju takve stvari. Komisija za hartije od vrednosti nikada nije štitila manjinske akcionare, male akcionare. Ona je bila nema kada su tajkuni trgovali između sebe preko svojih ofšor firmi, u stvari preko svojih privatnih firmi u ofšor zonama i tako obarali cene akcija, a onda zbog visoke koncentracije akcija preko 90% na silu prinudno otkupljivali, u stvari, prinudno otkupljivali akcije malih akcionara. Sve to je bilo pred očima Komisije za hartije od vrednosti. Ona u celom ovom periodu nije reagovala.Tačno je da su neke privatizacije, koje su malopre pomenute od strane mog prethodnika, započete po jednom starijem modelu kada je bio veliki broj emitovanih akcija na veliki broj akcionara. To je „C market“ i Luka Beograd. I upravo mi kritikujemo što je omogućena privatizacija tih firmi, a na štetu manjinskih akcionara. Pa, znate li vi, recimo, da sada 4.000 akcionara „C marketa“ i dan danas se bore da ostvare svoja prava. Znači, 4.000 ljudi, koji su bili oštećeni 2005. godine, ali su bili oštećeni i do dan danas ne mogu da ostvare svoja prava zato što je država bila na strani gospodina Miroslava Miškovića. Tada 2005, a i do danas ne mogu to da raščivijaju.To je jedan veliki problem i mi to moramo da priznamo i da se suočimo sa tom činjenicom. Znači, moramo da se suočimo sa tom činjenicom, jer ne možemo reći da u prethodnih 20 godina, u prethodnih 16 godina, u prethodnih 26 godina ništa nam se nije dešavalo.Sami poslanici vladajuće većine su pravilno konstatovali da su zatvorene stotine firmi, stotine industrijskih postrojenja, 98 industrijskih centara, kako reče jedan moj prethodni govornik, i to je tačno. Stotine hiljada ljudi je ostalo bez posla, i to je tačno, ali gde je odgovornost, gde je odgovornost?Vi sami, evo, gospodin Arsić je imao jednu prepirku i raspravu, znači sam je konstatovao da je u prethodnom sazivu Komisija za hartije od vrednosti radila loše. Onda nam dajete rešenje da je novi, prvi čovek Komisije za hartije od vrednosti tu ni kriv ni dužan, apsolutno zalutao u hartije od vrednosti. Nikada se tim čovek nije bavio, nije kompetentan za to pitanje, a on nije jedini koga ste ovde predložili, koji ne zaslužuje da bude član ove Komisije, i to je jedan veliki problem i to apsolutno ne uliva ni nadu ni poverenje da će ova Komisija u budućnosti raditi i malo bolje.Ja sam vam ukazao i na problem Aik banke iz ove godine kada Komisija nije reagovala,

normalna praksa u pravu i postoji i postojaće sigurno do veka. Znate li šta je ovde problem? Problem je što je Srbija u stečaju. Srbija je u stečaju. Vi ste zatekli stanje, slažem se, Srbije u stečaju, ali vi održavate taj stečaj i Aleksandar Vučić se ponaša kao stečajni upravnik. Mislim da je on najveći stečajni upravnik i samo se bojim kako ćemo mi da izađemo iz stečaja, da li ćemo otići u likvidaciju ili ćemo… (Isključen mikrofon.)

Srbija, koja je valjda zajednička otadžbina svih nas, u stečaju. Srbija nije u stečaju. Srbija ide u dobrom pravcu, a dokaz za to vam je ono o čemu je govorio ovlašćeni predstavnik SNS, ono što je govorio moj uvaženi kolega Srba Filipović. Da Srbija ide u dobrom pravcu govori vam i današnji događaj u Ćupriji, gde je otvorena nova fabrika. U pitanju je kineska investicija. Kao što vidite, svakoga dana se u Srbiji otvaraju nove fabrike i nama ne smeta da li su investitori sa zapada ili istoka. Bitno je da dolaze u Srbiju, da u Srbiji vide perspektivu i da, ono što je najvažnije, u Srbiji otvaraju nova radna mesta.Što

čujem.Vi ga više puta spominjete, nego mi koji smo članovi SNS. Ja bih molio, ako je moguće, gospodine Arsiću, da nam napravite neku statistiku, koliko puta su poslanici, koji sede preko puta nas, spomenuli ime Aleksandra Vučića. Videćete da će ta statistika da pokaže da su njegovo ime spomenuli bar tri puta više nego mi koji smo iz SNS.Ja razumem

svetu.Samo još jednu rečenicu.Jeste li čuli da je neko od njih rekao da je Aleksandar Vučić nešto ukrao, da je neko preduzeće zatvorio, da je napravio neku mahinaciju. Ne, Aleksandar Vučić je neprijatelj zato što ne dozvoljava da se Srbijom upravlja onako kao što se upravljalo do 2012. godine. **Veroljub Arsić**

što je svakako nedopustivo. Mislim da ste bili dužni da ga upozorite, da mu isključite mikrofon, jer je to praksa koju primenjujete kada se javljaju poslanici opozicije, tako da mislim da bi mi svi poslanici trebali da imamo isti aršin.Mislim aršin.Mislim da je logično, gospodine Martinoviću, da ja komentarišem politiku Vlade Republike Srbije i predsednika Vlade, jer on je odgovoran za politiku koju sprovodi. Ne bih mogao da napadam vas, kada niste predsednik Vlade. Ja moram da komentarišem poteze Vlade. Aleksandar Vučić je predsednik Vlade. Kada vi budete bili predsednik Vlade, ja vam iskreno želim da nasledite što pre Aleksandra Vučića na tom mestu, apsolutno ću govoriti o vama. je neko prekršio Poslovnik, ja sam ga prekršio što sam vam dozvolio da pričate o Vladi Republike Srbije, a po članu 107. Poslovnika radi se o kandidatima za članove Komisije za hartije od vrednosti koje predlaže Odbor za finansije i koje bira Narodna skupština,

Član 27, gospodine Arsiću.Ja razumem da je zadatak poslanika…(Poslanici

juče su napisali da Marijanu Rističeviću treba iščupati grkljan, ali tako da Marko Atlagić gleda, a Marka Atlagića ne vole zato što uvek citira ekspoze premijera Vučića.Ono što sam hteo da kažem, ja razumem zadatak

kako su glasni ovi što se zalažu za demokratiju i za ljudska prava, ne može čovek od njih da dođe do ja razumem da je njihov zadatak da napadaju Aleksandra Vučića, i to je politički legitimno, ali naš zadatak je da branimo politiku koja donosi dobro građanima Srbije. Dobro je da imamo političku stabilnost u Srbiji. Dobro je da sarađujemo sa EU, sa Ruskom Federacijom i Kinom. Šta smeta što je došao kineski investitor u Ćupriju?

Nogo** Član 106, da ne bude kako opozicija samo se bori za sopstvena prava, ja ću da ukažem da, dok je govorio prethodni govornik, celokupna sala i vlast i opozicija dobacivali su i ometali su gospodina Martinovića, da ukaže na povredu Poslovnika, pa makar to bila i zloupotreba Poslovnika.Hteo sam da kažem da smo mi iz opozicije korektni i da smo svesni da su se strasti možda malo podigle, ali hteo bih da se osvrnem na dve stvari.Prvo, kada smo već pominjali tvitovanje i

dnevnom redu. Svih pet su predlozi vladajuće stranke, bilo je i drugih predloga. Međutim, na Odboru za finansije, gde smo diskutovali o predlozima, većina je izabrala da bude baš ovih pet kandidata.Pre nego što pređem na same kandidate rekao bih prvo par reči o tome koliko je važna Komisija za hartije od vrednosti. Znači, to je jedna nezavisna institucija koja treba da vodi računa o tržištu hartija od vrednosti, treba da vodi računa o berzi, treba da štiti zakonitost na tržištu i treba da vodi računa da na tom tržištu postoje jednaki uslovi za sve, da nema prevara, da se ne mogu zavoditi građani sa pogrešnim finansijskim podacima. Komisija koja ima pravo nadzora, koja ima pravo da po svim prijavama i dužnost da po svim prijavama malih akcionara reaguje i da proveri da li su te prijave tačne ili ne.U poslednjih, ne znam koliko godina, mislim da su građani svedoci toga da Komisija za hartije od vrednosti nije radila svoj posao. Iz raznih razloga, mnogi povezuju to sa korupcijom, ali je činjenica da je to tako. Mnogobrojne pljačkaške privatizacije koje su uvek na kraju završavale na berzi, znači nakon neke aukcije ili tendera, po Zakonu o privatizaciji, sve te akcije su završavale na berzi sa velikim brojem malih akcionara. Građani Srbije znaju to jako dobro, koji onda nisu imali nikakvu zaštitu gde praktično kao na divljem zapadu došlo do otimanja imovine, otimanja prava i nisu imali ni jednu instituciju, govorim o malim akcionarima da zaštite svoja prava.Sasvim je nebitno da li se radi o ovoj vlasti, prethodnoj vlasti, onoj vlasti pre nje, jednostavno sistem nije funkcionisao. Ono što nam govori o tome da sistem ne funkcioniše je da kada nemate uređen sistem kada nemate jednaka pravila za sve, onda ljudi beže sa tog tržišta i to tržište se smanjuje i polako nestaje.Primer je, recimo, naša berza. Godine na samoj berzi promet je bio dve milijarde evra – godišnji promet. To je mala berza u odnosu na svetske berze, ali ipak promet je bio dve milijarde evra. Godine promet je bio 185 miliona evra. Znači, to je samo 10% od onoga što je bilo. Problem je da, kada imate situaciju u kojoj je pljačka i prevara malih akcionara moguća, gde finansijski izveštaji nisu čisti, nisu jasni, onda ljudi beže sa te berze i praktično tamo se jako, jako malo toga dešava, osim neka prinudna preuzimanja akcija. Mnogi mali akcionari to znaju.Gde je suština tih prevara bila uglavnom? U proceni vrednosti akcija. Znači, kada smo govorili o Luci Beograd, o kojoj su govorili mnogi govornici danas, C market i mnoge druge privatizacije, glavno pitanje je bilo – koja je vrednost pojedinih akcija kada dolazi do preuzimanja, pa se rade neke procene vrednosti. Finansijski izveštaji bi morali u sebi da sadrže tačne podatke o tome koliko je firma vredna. Bila je čak i odredba u tadašnjem Zakonu o hartijama od vrednosti, koja je rekla da se prilikom preuzimanja na berzi, vrednost akcija ne može biti manja od knjigovodstvene pa su se onda frizirale knjige, ne bi li se ta knjigovodstvena vrednost prikazala mnogo manjom nego što ona jeste.Ovo jako dobro znaju akcionari Luke Beograd ili akcionari C marketa, gde je procena vrednosti imovine tih preduzeća postojala. Ona je bila mnogo veća od knjigovodstvene vrednosti, ali je rukovodstvo izbegavalo da tu procenjenu vrednost prepozna u knjigama i time stvorilo poligon da dođe do prevare, odnosno da se akcije kupuju po mnogo manjoj ceni. To je uglavnom pratilo istiskivanje konkurencije na tržištu, tako da ako bude dve-tri ponude, da se sve druge ponude odbace i da ostane samo jedna za poznatog kupca, ne bi li kupio akcije jako vrednih kompanija daleko ispod njihove tržišne vrednosti.Problem, recimo, kod C marketa je što je vrednost procenjena mnogo manje nego što ona zaista jeste. Interesantno je da nakon 2005. godine, kada te akcije otkupljene, nisu uopšte bili urađeni finansijski izveštaji za tu 2005. godinu, nego su urađeni tek kasnije za 2006. godinu kada je vrednost, u stvari, prepoznata i porasla na preko 100 miliona evra, tako da su akcionari, otprilike, oštećeni za dva i po do tri puta od onoga što su zaista trebali da dobiju i po zakonu i po onome što je Komisija za hartije od vrednosti morala da obezbedi.Ovo je razlog zašto je jako važno ko sedi u ovoj jako važnoj instituciji. Ta berza bi trebala da bude mesto gde se prikuplja kapital. Mesto na kome neko ko investira u akcije može da bude siguran da kad investira u te akcije, da neće biti prevaren i da će zaista, ako ta kompanija bude dobro poslovala na tržištu, u zemlji ili inostranstvu, i on kao akcionar dobiti neku vrednost. Nažalost, u Srbiji to nije slučaj.Trenutno je na berzi 575 akcija. Od toga samo četiri akcije su na tzv. „prajm listingu“, odnosno to bi trebalo da budu najkvalitetnije akcije od vrednosti i četiri akcije su na standardnom listingu. To je ukupno osam akcija koje su primljene na berzi, znači osam kompanija na berzu, po uslovima koje berza propisuje.Sve ostale kompanije su došle na berzu nekim drugim kanalima ili preko Zakona o privatizaciji ili preko nekih drugih zakona, a ne zadovoljavaju ni elementarne uslove da posluju na berzi. Elementarni uslovi su da kompanija bude likvidna, da ima tačan popis imovine, da ima tačnu procenu vrednosti imovine, da ima čiste finansijske izveštaje. Nažalost, ogroman broj kompanija u Srbiji to ne zadovoljava, veliki deo pljačkaške privatizacije se u stvari oslanja na to da nikad nismo imali čiste finansijske izveštaje. Ovo ide nazad skroz u devedesete, ne govorim samo od 5. oktobra, na ovamo. To je centralni problem naše privatizacije. Da su tu računi čisti pljačka bi bila jako teško moguća i ova često floskula koja se plasira građanima Srbije, da se kod nas kralo po zakonu, nije tačno. Znači, nije se kralo po zakonu, nego po tome što institucije koje su morale da vode računa o primeni zakona, to nisu radile, pa je onda sve prolazilo. To vam onda dođe kao divlji zapad.Znači, zapad.Znači, od osam akcija koje su na berzi imamo na tzv. „open marketu“ još 35 koje ne zadovoljavaju uslove da budu na berzi, ali su izlistane u tom delu i u tzv. trgovinskoj platformi ima još 710 akcija, koje praktično nikakve uslove ne zadovoljavaju. Od njih 710 samo 256 imaju prospekt koji je ažuriran i koji sedi na sajtu berze.Gde je problem sa tim prospektom i finansijskim izveštajima? Za kompaniju da bi mogli da investirate u nju, prospekti i finansijski izveštaji su ključni i kvartalni godišnji izveštaj, jer u njima vidite kompletno poslovanje kompanije. Ako ti izveštaji nisu čisti, onda ne znate kakve akcije kupujete. To bi vam bilo isto kao da u nekoj bakalnici ili u supermarketu kupujete neku hranu za koju ne znate koji su sastojci, odnosno od čega je ta hrana napravljena. To nije dozvoljeno za hranu, pa ne bi bilo dozvoljeno ni za hartije od vrednosti. Jedini način da neki investitor, akcionar, mali akcionar zna šta se dešava sa kompanijom su finansijski izveštaj i prospekt u kome je izlistana imovina, u kome se diskutuje o celom poslovanju.Da bi taj prospekt postojao, zadužene su Komisija za hartije od vrednosti, same berze koje bi morale da isključuju kompanije koje nemaju tačne prospekte i nemaju tačan, recimo popis imovine. To je vrlo slično onome što smo pokušali da uradimo sa celim javnim sektorom kada sam bio ministar, to su lične karte. Znači, osnovni podaci o kompanijama.Pošto ovo stanje postoji, to predstavlja podlogu za krađu. Ono što smo imali u prošlosti, članovi Komisije za hartije od vrednosti se nisu mešali u svoj posao, odnosno nisu se bavili time da proveravaju te kompanije, da zastupaju interese akcionara da vode računa o zakonitosti, da vode računa da ti prospekti postoje i da oni odgovaraju stvarnom stanju svake od tih svake od tih kompanija.Zbog toga se pljačka dešavala ne samo u preduzećima kao što je „Luka Beograd“, kao što je „C market“, nego i u mnogo drugih firmi jer većina radnika i malih akcionara znaju da su nakon privatizacije postali mali akcionari, a onda su im budzašto otkupljivane te akcije po cenama koje ne odgovaraju ni na koji način stvarnoj vrednosti imovine.Veliki deo toga se tiče prava korišćenja na zemljištu. Recimo „Luka Beograd“ je idealan primer za to, veliki deo pljačkaške privatizacije se upravo desio zbog zemljišta koje je u knjigama bilo procenjivano na nula dinara, a onda nakon privatizacije je konvertovana u najvrednije građevinsko zemljište i preko nekih of šor kompanija iznošeno iz zemlje.Ovde zemlje.Ovde smo na Odboru imali predloge ovih pet kandidata kojima smo postavljali pitanja. To se desilo pre više od mesec dana, ja sam sa svakim od njih razgovarao, postavljao im direktna pitanja na koja su odgovarali, da bi mogli da ocenimo da li imaju i potrebno znanje, iskustvo i ono što traži zakon, da bi uopšte mogli da budu članovi Komisije za hartije od vrednosti.Pa da pođemo redom.Prvi kandidat Žarko Milićević je bio predsednik Komisije za hartije od vrednosti. Kada je postao predsednik Komisije za hartije od vrednosti nije ispunjavao zakonske uslove da postane predsednik predsednik Komisije za hartije od vrednosti.Znači, on je od 2011. godine u Komisiji za hartije od vrednosti radio u kabinetu predsednika Komisije, pa je zatim radio u sektoru za nadzor, da bi postao predsednik 2015. godine. Ako je 2011. ušao, do 2015. nije prošlo četiri godine, a i diskutabilno je da li u Komisiju mogu da budu stavljeni ljudi koji su pre toga radili u samoj komisiji. Ja mislim da ta praksa ne bi trebala da bude takva, nego da imamo profesionalne ljude koji rade u Komisiji i one članove koje bira Narodna skupština, koji bi trebali da budu ljudi sa velikim integritetom, sa velikim znanjem u toj oblasti, sa velikim iskustvom, koji će onda moći da donose ključne odluke, a ove stručne službe u stvari da pripremaju to što rade.Biografije su bile inače nepotpune. Morali smo recimo na tim sednicama Odbora da pitamo kandidate - koji prosek su imali. Recimo gospodin Milićević je imao prosek 7,62. Studirao je 10 godina, od 1995. do 2006. godine, itd. podaci iz njihovih biografija, koje smo onda posle dodavali da bi dobili punu sliku. On je inače diplomirani pravnik.Nakon toga, sledeći kandidat je Vladislav Stanković koji je takođe radio u Komisiji za hartije od vrednosti, koji takođe ne zadovoljava uslove za imenovanje u komisiju. Praktično i on je pravnik koji je, ako pročitate biografiju piše - 18 godina radnog iskustva stečenog u Komisiji, u pravosuđu, u okružnom sudu, trgovinskom sudu, kad smo ga ispitivali na samom Odboru, onda je ispalo da baš nije 18 godina nego mnogo manje. Bila je velika pauza u karijeri, a onda je posle nekako došlo do Komisije za hartije od vrednosti.Zatim, treći član, pre nego što odem dalje, Ivošević Mirjana, o kojoj je danas govoreno više puta, je 1959. godište i od obrazovanja kaže da je završila Visoku Beogradsku poslovnu školu, od 1995. do 1999. godine, nakon toga, da je završila Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije - Beogradska Bankarska Akademija, rekla je 2005. i 2006. godine, mada u samoj biografiji to ne piše, a zatim da je postala „profešnal mester“ kako to piše ovde na Visokoj školi strukovnih studija u Beogradu 2011/2012. godine. Kada pogledamo njeno radno iskustvo, ona je radila i u Komisiji za hartije od vrednosti na nekim drugim mestima, međutim, nema potrebnih pet godina. Izabrana je u Komisiju za hartiju od vrednosti, a da ne zadovoljava osnovne uslove da uopšte bude član Odbor za finansije je od malih akcionara, od njihovih zastupnika, od berzanskih zastupnika, dobijao informacije o problemima u vezi sa postupanjem ova tri člana Komisije za hartije od vrednosti kao i celog prethodnog sastava za Komisiju za hartije od vrednosti. Ja u njih neću ulaziti pošto mi nismo sud niti smo komisija, ovo je Narodna skupština. Međutim, ovo je nešto o čemu se nije vodilo računa kada su ovi kandidati uopšte ušli u Narodnu skupštinu i kada je o njima počela diskusija.Glavni problemi su u tome da ne poštuju javnost rada, da ne dostavljaju izveštaje, da idu suprotno ovim rešenjima Poverenika za informacije od javnog značaja, da postoje krivične prijave koje su podnete. Dobili smo informaciju od zaposlenih u samoj komisiji koji kažu da tamo vlada potpun haos, da ima nepotizma, da jednostavno ne funkcioniše, da postoje ljudi u toj komisiji koji su zaista stručni, koji se zaista trude da od te komisije naprave to nezavisno telo. Međutim, nije moguće od političkih kadrova koji se postavljaju u samu komisiju.Zatim, imamo predsednika komisije, kandidata pardon, za predsednika, hvala gospodine Krasiću, prof. dr Dedejića, za koga je jasno iz njegove biografije da nema potrebno iskustvo. On je profesor, on se bavi poslovnim pravom, završio je Pravni fakultet, doktor je pravnih nauka, sve je to u redu. Međutim, to sa tržištem za hartije od vrednosti nema apsolutno nikakve veze. Svi ovi kandidati koje sam pobrojao nemaju nikakvo iskustvo sa hartijama od vrednosti.Onda imamo petog kandidata, jedini koji zaista ima iskustvo sa hartijama od vrednosti, Milan Janković. Kolega Krasić je čitao neke delove njegove biografije. Međutim, mimo toga, on je zaista radio na berzi, zaista radio i u investicionim fondovima, zaista radio u brokerskim društvima, tako da poznaje problematiku i ima direktna iskustva sa tim što se tamo dešava.Mi

u Upravnom odboru Agencije za osiguranje depozita, pa hoću da pitam – da li je to tačno? Ovde sada ulazimo zaista u jednu čudnu mrežu nepotizma koju ne bi sigurno mogli da podržimo. Bez obzira na stručnost kandidata ove dve stvari su jako povezane. Agencija za osiguranje depozita, podsetiću građane, ima veliki broj akcija u svom portfoliju, ima veliki broj imovine. Radi se o bankama koje su u stečaju, koje su takođe akcionarska društva i ovde imamo jedan značajan sukob interesa. Ovo je nešto za šta nismo znali kada se diskutovalo.Gde je problem sa tom Komisijom za hartije od vrednosti? Razgovarali smo na odboru i postavili smo jedno važno pitanje, a ovo i da građani shvate koliko je bitna njegova uloga. „Telekom Srbije“ je kompanija gde su podeljene besplatne akcije. Gotovo svi građani Srbije imaju te besplatne akcije i to je kompanija koja je trebala da izađe na berzu.Izlazak kompanije na berzu sprečava prvo rukovodstvo „Telekoma“ zato što ne radi, odnosno ne podnosi prospekt i ne izlazi na berzu, a onaj ko bi trebalo da ih natera da to urade jeste Komisija za hartije od vrednosti. nije hteo da se izjasni o tome da li „Telekom Srbija“ po Zakonu o tržištu kapitala bi morala da izađe na berzu, a odgovor je – i nije htela ništa da kaže o tome, navodi na to da verovatno i ne radi nezavisno, odnosno rade ovo po nečijem diktatu. Jer, uopšte ne ući u diskusiju je nešto što ne mogu da razumem. Ovo mora da bude nezavisna institucija sistema koja nikome ne odgovara osim Narodnoj skupštini i treba o svim pitanjima koja su u njenoj nadležnosti da sama diskutuje.Zbog toga što rukovodstvo „Telekoma“ više ne želi da podnese prospekt i izađe na berzu i zbog toga što Komisija za hartije od vrednosti već pet godina ne radi svoj posao i ne tera „Telekom“ da preduzme ovaj korak, građani Srbije ne mogu da dođu do svojih akcija, nego slušamo od Vlade da razmišlja o tome kako će prodati većinske pakete ako dobije dovoljnu cenu itd.To po našem mišljenju katastrofalno pogrešno. „Telekom Srbija“ bi trebalo izvesti na berzu, kao što to rade uspešne zemlje na svetu, kao što je to uradila recimo Nemačka, Norveška i ne samo Beogradska berza nego treba da izađe na jednu od važnih evropskih berzi, recimo Londonsku berzu ili Poljsku berzu, a sekundarnu u Beogradu ne bi li građani Srbije, domaći investicioni fondove, domaća investiciona javnost mogla da investira u tu profitabilnu kompaniju koja bi odlično poslovala da nema partijski parazitski teret na svojim leđima.Znači, kada bi taj teret od strane, kada bi zaista ona radila profesionalno, to bi bila jedna izuzetna kompanija sa ozbiljnim šansama za rast ne samo u Srbiji nego i u i u celom regionu. To se nažalost ne dešava. Ovo vam govori koliko su važne ove nezavisne institucije sistema, koliko je važna Komisija za hartije od vrednosti da osigura zakonitost rada na tržištu.Znači, ponoviću, ovi kandidati nisu imali ništa da kažu o ovim centralnim pitanjima zašto naše tržište kapitala ne radi, o centralnim pitanjima kako se pljačka desila, kako su pljačkani mali akcionari i, na dalje, ne odgovara malim akcionarima koji pokušavaju da zaštite svoja prava tako što se obraćaju Agenciji, pa se obraćaju tužilaštvu, obraćaju se svim institucijama i svi su gluvi na ono što govore.Ovo nije tako teška stvar, sa akcijama se trguje preko sto godina u svetu. Topla voda je poznata, zna se kako se primenjuje. Potrebna je politička volja da se ovo uradi u Srbiji i da se zaštite prava malih akcionara, bilo da se radi o Telekomu Srbije, bilo da se radi o svim onim drugim preduzećima koja su preko privatizacije završila na berzi, a nakon toga praktično nestala sa opljačkanom imovinom.Zbog svega ovoga, zbog načina na koji su izabrani kandidati, pokret Dosta je bilo neće glasati za ove kandidate. Očekujemo samo odgovor na pitanje za Milana Jankovića – da li je istina da je njegov otac u Upravnom odboru Agencije za osiguranje depozita? Hvala.

107.Kada nam o nepotizmu i sukobu interesa govori Saša Radulović, koji je sam sa sobom i svojom suprugom, kao stečajni upravnik, zaključio ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga kada je bio stečajni upravnik u društvenom preduzeću kada je bio stečajni upravnik u društvenom preduzeću prva srpska fabrika šećera „Dimitrije Tucović“ 18989 Beograd, kada je bio stečajni upravnik u društvenom preduzeću Fabrika obuće „Moda“ Kovačica, kada je bio stečajni upravnik u „DPP Lune Milovanović“ Bavanište, kada je bio stečajni upravnik u društvenom preduzeću Fabrika obuće „Moda“ Debeljača. To je čovek koji nam drži lekcije o tome kako ne treba da bude nepotizma i kako institucija treba da funkcioniše.Evo vam još jednog dokaza zašto Saša Radulović ne treba da nam drži lekcije o nepotizmu. Naime, kada je Saša Radulović bio ministar privrede, 2013. godine, tih nekoliko meseci, dok nije pobegao iz tog ministarstva, njegov savetnik je bio sadašnji poslanik, ne vidim dobro odavde da li je ovde, Aleksandar Stevanović. Taj Aleksandar Stevanović ima suprugu koja ima firmu „Pro net“, a bio je i u Nadzornom odboru inače 2013. godine Beogradske industrije piva „BIP“.Evo, završavam gospodine Arsiću.Onda je Beogradska industrija piva „BIP“ zaključila ugovor sa firmom „Pronet“ čiji je vlasnik Sandra Savanović Stevanović.Molim

smešno?Odbrojavate ovde kao da je Nova godina. To je vama smešno? Vidim, ovde su neki profesori. Čemu uče studente?

gospodin Martinović u stvari replicirao. Pošto je to tako radio, onda sam ja onemogućen da repliciram na ovo što je govorio, zato što povreda Poslovnika ne dozvoljava repliku.Konstantno kršite ovaj član upravo zbog ovoga, da bi gospodin Martinović mogao da nesmetano vređa, govori neistine,

27, gospodine Arsiću.Bio sam ometan dok sam diskutovao zato što je u toku bio performans Saše Radulovića.Dakle, da završim. Lekcije o nepotizmu nam drži Saša Radulović čiji je savetnik bio Aleksandar Stevanović, član Nadzornog odbora BIP, a onda u vreme kada je muž član Nadzornog odbora BIP, onda BIP zaključuje ugovor o pružanju konsultantskih usluga sa firmom „Pro net“, čiji je vlasnik Sandra Savanović Stevanović, pa u dva navrata dobijaju, gospodine Arsiću, 690 hiljada dinara, evo vam ovde ugovora, evo vam faktura, evo vam analitičkih kartica. Od BIP-a su dobili samo u 2014. godini 1.380.000 dinara. Evo, ovo vam je udžbenički primer kako se upropaštavala, kako se uništavala srpska privreda i kako bi se sa takvim upropaštavanjem nastavilo i dalje da je nekim slučajem, ne daj Bože, Saša Radulović ostao ministar privrede. **Saša Radulović** Ponovo član 103. Malopre ste rekli da ste razumeli to i opet ste dozvolili gospodinu Martinoviću da ponovi jedno te isto.Ne isto.Ne možete koristiti to za repliku, pogotovo što ja onda ne mogu da odgovorim, jer ovo je gomila neistina, izvrtanja koje jednostavno nisu tačno i ne biste smeli to da dozvolite. Znači, ne može se pod povredom Poslovnika u stvari raditi replika, jer time onda onemogućavate drugoj strani da dogovori. Ovo su vam osnovna pravila, vi ih sigurno znate, očigledno ih kršite namerno. Hvala.

meni je najbitnije ovih dana da sam živ.Što se tiče Komisije za hartije od vrednosti, ja ću podržati izbor predsednika i članova Komisije, iz prostog razloga što verujem da neće biti greške koje su prethodne komisije to radile. Listajući prethodne sastave

puta, gospodin Milko Štimac, za koga su vezane razne afere, bio je tri puta. Najveća, po meni, afera se desila, koja je bila javna, najveća javna afera se desila u vreme kada je on bio predsednik, to je bio „Knjaz Miloš“, kada je ovoj privatizaciji bilo mnogo prekršaja. Cela Srbija je popločana prevarenim manjinskim akcionarima. Nema grada u koji možete otići, a da vam ne ispričaju priču kako su akcionari bili prevareni.No, da ne grešim dušu, nisu samo komisije za hartije od vrednosti krive za neke privatizacije, već i prevarno ponašanje države koja je svoje pakete obično prodavala proverenim tajkunima, tako da oni na tržištu nisu morali da kupe akcije svih akcionara ili su mogli da kupe mali paket, a da im onda država doda ono što im je falilo do 51%. Na takav način je prevarena armija manjinskih akcionara jer vlasnik koji se domogne većinskog paketa obično je štimovao finansijske knjige, tako da nikakve dividende manjinski akcionari nisu imali.Navešću primer „Centrosrema“ u Staroj Pazovi koji je imao više stotina lokala i koji je prodat za 200.000 evra, gde su manjinski akcionari, kako to naš narod kaže, izvisili, a firma je prodata za 200.000 evra, koliko je kirija sada za jedan lokal koji izdaje novi ponositi vlasnik koji je postao u vreme dok je ministar privrede bio Predrag Bubalo i gde se cena i paket akcija utvrđivala na veoma sumnjive načine, pa nešto što je vredelo dva miliona evra ove godine, dogodine ta cena je padala na 200.000 evra, bila je to neka vrsta burazerske privatizacije.Verujem da će ova komisija se baviti berzom, baviti se na pravi način hartijama od vrednosti, da neće praviti greške koje su pravile prethodne komisije. Dužan sam da kažem, u vezi nastupa gospodina Martinovića, da glavni prevarni posao nisu radile samo komisije za hartije od vrednosti, već da je posle njih došla takozvana stečajna mafija koja je cenu akcija bacila u besvest.

ja sam se konsultovao sa stručnjacima zato što su određeni stečajni upravnici, umesto da rade kao preduzetnici, radili preko firmi koje su društva sa ograničenom odgovornošću. Ovo sa „ograničenom odgovornošću“ znači da to društvo ne odgovara svojom imovinom. Po zakonima o stečaju, stečajni upravnici su morali da rade kao preduzetnici i u takvim situacijama oni odgovaraju ličnom imovinom za imovinu preduzeća u kojima su stečajni upravnici ukoliko oštete stečajnu masu.Naš omiljeni stečajni upravnik nije poštovao to, već je registracijom ovih firmi na nepostojećoj adresi Studentski trg broj 15, tamo je sedište jedne političke partije koja svakako zna da tih firmi nije bilo tamo, maskirajući se u društva sa ograničenom odgovornošću, što je bilo protivzakonito, poslovao i upravljao sa 14-15 firmi koje su već nabrojane, ja ću nabrojati „Delta legal“, „Venera kop“, Vršačku pivaru, Kompanija „Braća Karić“, Beogradski trgovinski centar, novi autoput, gde postoje rešenja da zbog zloupotrebe se razrešavaju određeni stečajni upravnici. Ovde govorim mom omiljenom stečajnom upravniku iz sela „Stečajevci“. To je prouzrokovalo razne proteste prevarenih akcionara, pa su, recimo, dolazili na proteste i govorili – krv pije, vampir nije, stečajni upravnik je. Tako da ništa drugo prevarenim ljudima nije ostalo do da gledaju kako se stečajni upravnici bahate nad imovinom manjinskih akcionara, kako je krčme i kako postaju milioneri, dok milioni ostaju bez ičega.Dok su milioni ostajali bez ičega, ovi drugi, milioneri, su sticali sve. Recimo, samo u periodu od aprila do juna 2013. godine prihod stečajnog upravnika je bio 11.150.000 dinara, kao preliminarna nagrada, po završnom računu još 1.320.000, pa još 3.652.000, pa još obaveze po preliminarnoj nagradi u iznosu od 2.240.000, pa još naknada troškova od 1.646.875 dinara, tako da je prihodovao za osam meseci 16,5 miliona dinara. Danas kada uđete u Agenciju za borbu protiv korupcije možete da nađete da on nema nikakvu imovinu, što apsolutno nije tačno.

jedan stan na Vračaru, koji, naravno, nije prijavljen Agenciji za borbu protiv korupcije jer se i ona uklopila u ovu priču sa Komisijom sa hartijama od vrednosti, sa stečajnim upravnicima itd. Zahvaljujući tome što je uspešno to udruženje stečajnih upravnika, koje ovde sad nije prisutno, delegiralo svoje ljude u Agenciji za borbu protiv korupcije, gde majka narodnog poslanika ocenjuje izveštaj svoje kćerke, njenog lidera, njenih prijatelja, zahvaljujući tome se uspešno prikriva stečajna imovina oteta od manjinskih akcionara akcionara na teritoriji Srbije.Da vas ja, drage kolege, ne bih zadržavao, moram da prenesem poruku građana, bez obzira što mogu da rizikujem da mi se grkljan iščupa, da oni bez obzira što su siromašni, a oni su ih napravili siromašnim, više od hleba koji im je potreban žele pravdu i žele da se sankcioniše ponašanje onih ljudi koji su preko Komisije, preko prevarnih radnji u državi stekli ogromne kapitale, sticali milione, dok su milioni gubili sve, gubili krov nad glavom itd. Poruka običnih građana

Uvažena predsedavajuća, poštovani poslanici, da završimo današnju raspravu. Ali, pre nego što završimo, samo bih rekla da neki poslanici vole da govore neistinu, bez obzira što za to postoji stenogram i beleške. Kada je na pitanje postavljeno: „koliko ste godina radili?“ gospodinu Vladislavu Stankoviću odgovorio - 18 godina, a „od kada radite u Komisiji?“, decidan odgovor glasi: „imam potvrdu, dostavio sam zvanično od poslodavca, gde piše da sam se bavio poslovima u Komisiji u oblasti hartija od vrednosti i da sam se zaposlio na tim poslovima od 15. septembra 2008. godine“. Znači, ako neko izjavi da za to nema papire i nema određenu relevantnost da se kandiduje, a ovde flagrantno krši praktično sve poslovnike i onu najveću, to je etika, da govorimo istinu i samo istinu.Na kraju bih rekla samo da, kada govorimo o nekima koji su imali svoje kandidate i ovde nam drže lekcije o tome da li je neko u sukobu interesa ili ne, mi poslanici ne možemo da proveravamo to. Postoji Agencija za borbu protiv korupcije koja kaže i izda dokument. Gospodin Marko Janković je doneo dokument od Agencije za borbu protiv korupcije, a verovatno neko ima bolje informacije iz te Agencije kada nam daje neke podatke koje mi danas nemamo ovde.Na kraju bih rekla da oni koji nam ovde drže lekcije su doveli kandidate za ovakav vid Komisije upravo one ljude koji su se jednostavno hvalili time da imaju veliko iskustvo u privatizaciji ni manje ni više nego kao saradnici i zastupnici OMV investmenta, kompanije koja je radila praktično privatizaciju „Hajnikena“, „Simbrefta“, „Viktorija grup“, „Farmakoma“, „Potisja“, „Jugohemije“, „Knjaz Miloša“, „C marketa“ i Luke „Beograd“.Eto, takvi ljudi su bili kandidati, ovde nama drže pridike o tome ko treba da radi, a ko ne treba da radi. Kandidati poslaničke grupe DJB nam ovde drže lekcije o pravdi, o etici, o tome da li neko može ili ne može da bude kandidat.Srbija mora da krene napred što se tiče oživljavanja tržišta hartija od vrednosti institucije moraju da počnu da rade ono što su po zakonu dužne. Poverenje mora da se vrati investitorima i malim akcionarima. Mora država da počne da štiti male akcionare, investitore.Nama je potreban jedan nov politički konsenzus kada želimo da implementiramo nov koncept, uopšte razvoja tržišta, oživljavanje berza i ono što je sada nama potrebno zaista da izglasamo ovako jednu komisiju koja će najzad početi da sarađuje sa svim relevantnim subjektima da bi zaista oživeli tržište kapitala.U danu za glasanje treba podržati ovaj predlog koji je i Odbor za finansije usvojio, jer je to u interesu države, jer je to u interesu svih nas. Hvala puno. Hoću da kažem poslanicima, to je moje pravo, da stvarno, poslanik, Saša Radulović vrši iz dana u dan verbalno nasilje nadamnom. to da kažem glasno. Znači, ovde ne prilazi u opšte zbog nečega da razgovaramo o toku sednice ili nešto, već stvarno vrši verbalno nasilje nadamnom. Molim vas, da prestanete.(Saša

Nedam repliku jer po Poslovniku ja odlučujem da li ima elemenata za repliku ili nema.Nemojte da me maltretirate. Iz dana u dan vršite pritisak na mene da počnem da radim onako kako vi želite da radim. nema smisla. Možete da pokazujete na mikrofon koliko hoćete. Nije ni zabavno, nije kulturno, nevaspitano je, šta god hoćete. Izlazite napolje, gledate televiziju, pravite haos od ove Skupštine.

nemojte da vičete na mene, kada budete na predsedavajućem mestu jednog dana, kada budete imali većinu, vodićete Skupštinu na način kako vi zamišljate da se to radi, a to je nasilje. Pored fizičkog postoji i verbalno nasilje, vi mene maltretirate.(Saša

vidimo šta su još pripremili i da li imamo još nešto za večeras, za današnji dan.Pošto smo obavili jedinstveni pretres Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke u celini i obaveštavam vas koji ste zainteresovani za rad

ćemo dobiti od nadležnih odbora i tako ćemo raditi u etapama. Hvala